От днес сме по новия Правилник за парламентарния контрол – няма да Ви чета, няма да Ви давам писмените отговори. Ще си ги видите направо на интернет страницата на Народното събрание. Има отложени въпроси, но те са по силата на Правилника, който действаше до

какво е положението с отлагането на въпросите от министрите тогава, когато са зададени в последните 48 часа, предвид вчерашния ни дебат. Да, госпожа Манолова обърна внимание, че миналата седмица Министерският съвет – членовете на Министерския съвет, отговаряха, но те отговаряха на въпроси, които са зададени в рамките на седмицата, тоест от сряда до сряда, а не в рамките на последните 48 часа. Бил е зададен един въпрос и той е бил отложен. За тази седмица общо взето отлагането е 50%, така че мисля, че решението, което взехме вчера, беше балансирано. Сега Ви изчитам само списък на получените отговори на въпроси и питания, които ще намерите на сайта. Въпрос и писмен отговор от: - Мартин Димитров към служебния министър Асен Василев;

Започваме с парламентарния контрол. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушах това, което Вие прочетохте, получени писмени отговори, и ми направи впечатление и от сайта на Народното събрание, че на два въпроса, които съм задал, към министър Кацаров и на един въпрос към министър Бозуков, въпреки че са зададени преди две седмици – и по стария, и по новия Правилник сроковете са изтекли, те до момента не са отговорили. Не знам каква е причината до момента тези двама министри да не са отговорили, въпросите са много прости. Към министър Кацаров: какъв е служебният му кабинет; колко лекари е уволнил за двата месеца, докато е още служебен министър на здравеопазването? Въпреки че са изтекли сроковете, по справка от страницата на Народното събрание, не е отговорено. Също така и министър Бозуков не е отговорил на въпрос: колко души са уволнени от Министерството на земеделието и подчинените му второстепенни разпоредители? Въпреки че всички останали министри са отговорили. Тук една интересна скоба. Министър Кацаров е единственият министър, който има парламентарен секретар, назначен дори и когато нямаше парламент, но въпреки това не отговаря на въпросите в сроковете. Не знам каква е причината тези двама министри да не отговарят и да се крият от парламентарния контрол. Разбрахме, че министър Кацаров е в отпуска, но това не го извинява да не изпълнява задълженията си по Правилника на Народното събрание – било този, който е в сила от днес, или този, който беше в сила до вчера.

за организацията и дейността на Народното събрание, а именно като точка първа в сряда, преди евентуално дебатите за нов състав на кабинета, тези двама министри да дойдат тук и да дадат отговор защо не са изпълнили закона. Благодаря. нямате отговори и ще Ви съобщя. Сам Вие казахте, че господин Кацаров, както и аз обявих в сряда, е в платен служебен отпуск. Ще проверя какъв е случаят и ще Ви информирам. Камерите Камерите на БНТ 2, предполагам, са включени заради парламентарния контрол. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата, за да направя декларация от името на нашата парламентарна група на ГЕРБ-СДС и за да дам гласност на едно безобразие, което се е случило след инцидента с американските военни в Чешнегирово, за действията и бездействията на ръководството на Служба „Военна полиция“ и на политическото ръководство на Министерството на отбраната, които доведоха до преждевременната смърт на един български офицер, набеден за виновен, въпреки че е невинен. До нас достигна много информация, включително и от медиите, за нередности, нарушения и дори злоупотреба със служебно положение при извършване на проверката, след като инцидентът доби публичност, за да се прикрият истинските отговорни и набеждаването на един млад офицер да поеме цялата вина. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Митов, извинявайте, че Ви прекъсвам, но по време на парламентарен контрол декларации от името на групи не се правят, не са допустими.

Срещнахме се и със семейството на лейтенант Тодор Манчев – това е загиналият военен. Тяхната информация потвърди всички наши опасения по начина на провеждане на проверката и впоследствие на инцидента. Още повече човек, който организира сватба през август, чака дете и е финансово осигурен, не е типичният профил на човек, който би посегнал на живота си, както до момента твърди Министерството на отбраната. След инцидента с американските военни – това е малко фактология – собственикът на цеха подава сигнал във „Военна полиция“ – Пловдив, сигналът е получен от лейтенант Манчев като дежурен офицер. Той го е докладвал към ръководството на Службата, която от своя страна следва да докладва на министъра. Явно покрай смяната на кабинетите е счетено, че този инцидент е маловажен. Чак след като излиза видеоклипът 10 дни по-късно и въпреки че „Военна полиция“ няма отношение към охраната на учението, по стара порочна традиция вестоносецът бива наказан с мъмрене. Поради разгарянето на скандала министърът на отбраната възлага проверка на Инспектората на Министерството на отбраната. Имаме информация, че тази проверка разкрива шокиращи практики по замазване на отговорността, включително и данни за престъпления от ръководството на „Военна полиция“, които следва да се предоставят на Военна прокуратура, но по-важното е, че не открива вина в лейтенант Манчев. Имаме информация, че този доклад е предоставен от министър Панайотов точно на тези, които са посочени, че се опитват да прикрият случая, а именно полковник Сотиров – директор на Служба „Военна полиция“. Имаме информация, че междувременно лейтенант Манчев е подложен на натиск да промени показанията си, да подпише неверни документи и да поеме цялата вина по случая, без да е виновен. Доколкото разбираме, два дни след като докладът на Инспектората е предоставен от министъра на началника на Службата, лейтенант Манчев е намерен мъртъв по време на учение, като основната версия е самоубийство. От ГЕРБ-СДС сме изискали от Министерството на отбраната да предостави изготвените доклади от Инспектората на Министерството на отбраната и Служба „Военна полиция“ заедно с резолюциите по тях, но до ден днешен те не са ни предадени. Всичко това повдига редица въпроси: Подвежда ли министър Панайотов обществеността с изявлението, че той не е наказал лейтенант Манчев, след като разбираме, че резолюцията му е била: „Да бъде наказан“? Уверил ли се е министърът, че са наказани именно виновните военнослужещи? Имало ли е подправяне на документи от страна на ръководството на Служба „Военна полиция“, за да набедят дежурните служители по време на инцидента да поемат цялата вина? Имало ли е упражняван натиск върху лейтенант Манчев да бъде наказан и да поеме вината, без да е реално отговорен? Какво се е случило, след като лейтенант Манчев е намерен мъртъв и какви действия са предприели от „Военна полиция“ по разследването? Защото разбираме, че стаята е била основно почистена в изключително кратък срок. Какви са причините, наложили спешното назначаване на полковник Сотиров от временен директор на Службата за постоянен в последната седмица на служебното правителство, без да са изяснени горните обстоятелства? Още повече, след като разбираме, че срещу номинацията му е възразил лично служебният премиер Стефан Янев. Дали тази спешност не е вид благодарност за действията на полковник Сотиров при разследването на катастрофата с МиГ-29 в Шабла, в която загина майор Терзиев? Според нас полковник Сотиров като човек, който е направил всичко възможно да прехвърли отговорността на свой подчинен, не може да бъде командир, човек, който е извършил зверски тормоз върху свой подчинен, докарвайки го до самоубийство, не може да бъде командир и човек, който разбираме, е бил на пиршество по време на погребението на лейтенант Манчев, не може да бъде командир. Всичко това буди съмнение за една изключително мръсна история на прехвърляне на отговорност от началник към подчинен в най-мракобесните ченгеджийски традиции, история, довела до кончината на един млад офицер, бъдещ съпруг и баща. Тази история не може да бъде заметена под килима и няма да допуснем това. И за да може служебният министър на отбраната да изпълни декларираните от премиера Янев принципи на прозрачност, почтеност и професионализъм, ние ще внесем Проект за решение за създаване на анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства относно: планирането и провеждането на учението в Чешнегирово; всички последващи действия на длъжностни лица от Министерството на отбраната по разследване на инцидента и изготвените от тях доклади и резолюциите по тях; имало ли е нерегламентиран натиск върху служители на „Военна полиция“ да поемат отговорност за инцидента и да подписват документи с невярно съдържание; какви действия са предприети по разследване на инцидента, довел до смъртта на лейтенант Манчев? Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор. А междувременно разбираме, че Румен Радев е подписал указ, с който дава генералски пагони на полковник Сотиров, въпреки че горепосочените обстоятелства не са изяснени. Това ни поставя пред въпроса: какво наложи подобно бързане с повишаването в ранг? Може би се бърза, за да се изпълнят някакви поети ангажименти и да се материализират взаимни зависимости преди служебното правителство да сдаде властта. Ще продължим да настояваме да получим адекватни отговори от Министерството на отбраната и ще проведем консултации с другите парламентарни групи за съставяне на временна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства по случая. Благодаря Ви господин Митов. Само за коректност да кажа – да, бяхте прав. Ограничението е само за блицконтрола, а не и за редовния контрол, затова и не Ви прекъснах. Благодаря Ви още веднъж. Времето на заседанието ще бъде удължено с времето на Вашето изказване. Започваме със служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства. Първият въпрос от Евгения Бисерова Алексиева, Александър Ненков и Анна Александрова относно промяна в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и спиране на проектите за изграждане на водопровод и канализация на територията на Столична община

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В Плана за възстановяване и устойчивост е включена и Програмата за изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 2000 и 10 000 еквивалент жители и повишаване на енергийната ефективност в отрасъл ВиК. С Програмата се цели да се постигне повишаване на съответствията на директивите с изискванията за пречистване на градските отпадъчни води чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане на пречистване на отпадъчните води и качеството на водите, предназначени за консумация от човека, чрез обновяване и на водоснабдителната система за опазване на наличния воден ресурс с питейни качества. В разработения вариант на Плана за възстановяване и устойчивост правителството на господин Борисов предложи 17 броя агломерации за изграждане на ВиК инфраструктура от цялата страна. Включените в проектното предложение агломерации на територията на Столична община са Ботунец, Кремиковци, Сеславци, Панчарево, Кокаляне и Волуяк. Проектното предложение обхваща дейности в агломерации между 5000 и 10 000 еквивалент жители. Дори и днес преди малко тази тема беше обект на дебат в залата, защото това наистина е голям проблем за броя на жителите, за да може тези населени места да бъдат финансирани по европрограми. Какво се случи след това? Служебното правителство и Вие, като служебен заместник министър-председател, отговарящ за Плана за възстановяване и устойчивост преработихте Плана. Дори и Вие оставихте тази програма, въпреки срещите с кмета на Столична община – с Вас, със служебния министър на МРРБ и всичките доказателства и информация, които Ви бяха предоставени относно проектите на Столична община и липсата на обективни причини за изключването на Столична община от проекта. Въпреки факта, че тези проекти вече са били разглеждани от експерти от Европейската комисия и тяхното становище е, че те могат да бъдат финансирани, да получат това европейско финансиране. Вие извадихте от Плана единствено и само проектите за канализация на София и отрязахте София с 200 млн. лв., а Столична община предвижда още 42 млн. лв. за финансиране. В подкрепа на тези проекти имаше и подписка с четири хиляди подписа от жителите на тези населени места, имаше протести, имаше и приета декларация от Общинския съвет на София. с това въпросът ми към Вас е: каква е причината единствено малките населени места на територията на Столична община да бъдат изключени от Плана за възстановяване и устойчивост и близо 30 хиляди жители да бъдат лишени от финансиране за изграждане на канализация и подмяна на водопровода в тези населени места? Благодаря Ви. Извинявайте за времето! ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Благодаря Ви за въпроса. Важен въпрос, действително. Програмата за изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 жители наистина е с намален обхват в новата ревизирана версия спрямо предходната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, като четирите софийски агломерации са извадени от Проекта. Тези промени са мотивирани от два фактора. Първият фактор е, както сме говорили вече много пъти и както смятам, че чухме и миналата седмица в тази зала, евентуалните негативни последствия за цялата страна от гледна точка на регионалното развитие, за продължаването на фокусирането и концентрацията на инвестициите от европейските средства в София за сметка на инвестиции в далеч по-слабо развитите региони на страната. БВП на глава от населението в столицата е в пъти по високо от това на най-слабо развитите региони и тези неравновесия ще се задълбочат при продължаващи инвестиции в София, ако продължаваме по този начин. В предишната версия на Плана бяха заложени специфично 560 млн. лв., отделени единствено за Столицата – единствен град, който с такава тежест специфично намираше място. Всички други програми бяха в общи линии хоризонтални и не обуславяха един специфичен град да получи по-голяма тежест. Тоест начинът, по който беше рамкирано всичко това, не служеше на една от целите на механизма за възстановяване и устойчивост. В регулацията за създаването му ясно е написано точка „Механизмът за възстановяване и устойчивост и всички планове за възстановяване трябва да целят и социалната и териториална кохезия“, а именно да допринасят за по равномерно хоризонтално развитие на страната ни. Вместо това залагаме да засилваме неравното развитие на страната ни. Но има и втора точка – чисто технически проблем. Разбира се, всяка промяна е имала и технически причини и те са, че в случая собственик на активите, които биха били изградени по Проекта, би бил концесионерът „Софийска вода“. От една страна бяха налични известни притеснения за допустимостта на държавната помощ, каквато е вероятно да има. Такова становище е изразено и преди от Министерството на финансите – Становище № 26-00-663 от 9 октомври 2020 г., относно необходимостта от отделна оценка на приложимостта на Правилата за държавна помощ в рамките на концесията на територията на Столична община. Същевременно при изтичане на концесионния договор на „Софийска вода“ в даден момент в бъдещето тези активи биха дали конкурентно предимство на компанията при евентуална нова процедура за избор на концесионер. Тоест тук имаме и чисто технически притеснения, че тези проекти, тъй като влизат в активите на концесионера „Софийска вода“, съществува неправомерна държавна помощ и по този също така технически параметър се случиха тези промени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Пеканов. За реплика – заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пеканов! Аз не съм удовлетворена от Вашия отговор и мисля, че той не е обективен. Доколкото знам на всички тези срещи, които са провеждани с Вас, и твърдението за концесионера „Софийска вода“ не са така, както ги представяте в момента. Има изпратена документация при Вас по този казус и при положение че от всичките 17 агломерации се вадят само проектите на София и се отрязват 200 милиона за канализация на тези четири проекта на София, мисля, че тук трябва да търсим може би някаква обективност. И за тази концентрация, и за това неравенство, което говорите, искам да Ви кажа, че от близо 13 милиарда, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, едва 5% са за София, дори и проектите за метрото бяха застрашени. Зад тези 5% стоят над 1,5 милиона софиянци и 40% от данъците, които влизат в държавата, са от софиянци. Нула процента от тях се връщат обратно в бюджета на София. Столична община до момента е работила по много проекти за изграждане на ВиК инфраструктура и канализация – на стойност около 500 милиона са инвестициите. Това е Програма ИСПА, предишната Оперативна програма „Околна среда“. Това е съфинансирано от Столична община, както и финансирано от концесионера „Софийска вода“. В момента дори предстои предстои изграждане, стартиран е тази година, на канализация и ВиК инфраструктура в осем квартала в София, които са на стойност 120 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Столичната община не е спирала за миг да работи по тези проблеми и да изгражда ВиК инфраструктура. Но само искам да Ви кажа, че трябва да се прави разлика в начина на финансиране. За тези населени места и останалите извън София до момента нямаше възможност да бъдат включени в нито една програма и да бъдат финансирани заради изискването за определен брой жители. И в момента това е единственият шанс това нещо да се случи. А Вие вадите само софийските села от Плана?! Искам да Ви попитам: Вие ще отидете ли лично при тези хора в Ботунец, в Сеславци, в Кремиковци, в Панчарево, в Кокаляне, във Волуяк и да им кажете защо изваждате тези проекти от Плана? Аз също живея в такъв район и мога да Ви кажа, че ние хората от тези райони не сме хора „втора ръка“. От ГЕРБ-СДС ще настояваме тези четири проекта да бъдат върнати отново в Плана и да бъдат финансирани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Разбира се, това са важни проекти, но както Вие казвате, такива инвестиции са правени в последните години. Защо Столична община не е направила тези инвестиции, след като представя, че толкова успешно е вършила работата си? Виждаме, че всъщност явно не е така. първо трябва Столична община да обясни на тези граждани защо това се е случило. Но да се върнем и на техническите въпроси, защото, както казах, винаги има и някакви технически причини това да се случи, това не се е случило Тези причини бяха представени пред нас от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и, както казах, те включват: от една страна, становище на Министерството на финансите относно необходимостта от отделна оценка на приложимостта на правилата за държавна помощ. Освен това липсата на достатъчно информация за изпълнението на инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода“, който също е можел да направи тези важни инвестиции в последните години, не знаем защо това не се е случило, което не ни дава и възможност да направим демаркационната оценка за финансирането на предложените от Столична община обекти. Аз разбирам, че е имало естествено мнение, отговор от страна на Столична община, но колегите от Министерството не са удовлетворени от това мнение на база на тяхното и на база на личната информация не може да се заключи еднолично, че тези технически критики, които има, са наистина в рамките на изискванията на Европейската комисия за този проект. И не на последно място, както казах, важен въпрос – не са уточнени ангажиментите на концесионера във връзка с приключване на концесионния договор и какво ще се случи след подновяването на тези активи – в момента на изтичането на концесионния договор, което ще се случи в следващите години. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Преминаваме към втория въпрос от Димитър Николов относно изваждане на проекта за изграждане на интермодален терминал в град от последния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост. Заповядайте да развиете въпроса. ДИМИТЪР

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин вицепремиер Пеканов, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Изграждането и модернизирането на транспортна инфраструктура е структуроопределящо за развитието на бизнеса в Северен централен регион на планиране. При срещите ми през последните седмици с представители на местната власт, от която идвам и аз, и представители на бизнеса, бяха силно обезпокоени от факта, че в ревизирания План за възстановяване и устойчивост на България проектът „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси, изграждане на интермодален терминал Горна Оряховица“ е преработен, като е отпаднал обектът „Изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица“, отразен в предишните версии, без да са посочени мотивите за това. За постигане на балансирано развитие и намаляване на дисбаланса между Северна и Южна България е необходимо да се развитие сухопътният, железопътният и въздушният транспорт, като обединяващо звено би бил интермодалният терминал в района на град Горна Оряховица. Мястото на терминала е стратегическо и засяга товаропотоци, идващи от север и от юг, като терминалът е разположен на възлово място – до най-голямата жп гара в Северна България и коридор № 9. Изграждането на интермодален терминал в град Горна Оряховица би подобрило интермодалността на транспортните връзки на предприятията в района на Горна Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец и Севлиево, както и на евентуален бъдещ нов завод за електромобили в района на град Ловеч. На летище Горна Оряховица има организирано митническо бюро, което ще позволи по-бързото въвеждане в терминала на услугата, по митническо освобождаване на товарите. Реализирането на проект за изграждане на такова модерно съоръжение би допринесло за социално-икономическото развитие в региона чрез създаване на условия за изграждане на индустриални паркове, развитие на услугите, свързани с него, увеличаване на местните приходи, подобряване на екологичната обстановка, но най вече разкриването на нови работни места и повишаване стандарта и качеството на живот в областта и региона. В съседство с бъдещия интермодален терминал община Горна Оряховица вече развива проект за изграждане на индустриален парк, който е в напреднала фаза, има изготвен подробен устройствен план.... ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Времето Ви изтича. ДИМИТЪР НИКОЛОВ: ...работи се върху концепция за парка. Спирайки реализацията на този важен за развитието на Северна България проект, ще се засилят още повече различията в развитието на Северна и Южна България. Очаквам да чуем, господин Пеканов, мотиви за отпадането на Проекта, защото противното би било ясен знак за потенциалните инвеститори, за несигурност в средата и въздържане от инвестиции в района на Северна България като цяло. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проектът „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“ наистина е с намален обхват спрямо предходната версия, като дейността за изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица отпадна от Проекта. Тези промени са инициирани от проектоносителя Националната компания „Железопътна инфраструктура“, като отчасти е отговор на предявеното от мен искане да търсим оптимизация на съществуващи проекти, но са свързани и с други аргументи, които бяха изказани от експерти по отношение на степента на проектна готовност и зрялост на проектната идея. Въпреки че знам, че тази идея се обсъжда отдавна в обществото, но, както миналата седмица обясних, има разлика между идеята, която може да е добра, и състоянието на проекта към дадения момент, а това следователно води и до една незадоволителна оценка на риска за забава или дори неизпълнение. Следва специално да се изтъкне – това е много важно, че Механизмът за възстановяване и устойчивост залага много ясни и крайни срокове за изграждане на всички проекти в него. Всякакво забавяне реално оставя проектите без финансиране. Всичко трябва да се случи до края на 2026 г. Забавянето в постигането на определена цел е автоматично обвързване с неполучаването на съответния ресурс от Брюксел, след като тази цел не е изпълнена. Един от проблемите, който видяхме и беше посочен от експертите, е, че, от една страна, интермодален терминал в Горна Оряховица е съществувал до края на 90-те години по много стар начин, при коренно различна организация на икономиката и нужди за организиране на преводите. През 2012 г. НКЖИ продава за скрап един от крановете на терминала, а през 2013 г. има опит за продажба на части или почти на целия имот, като това е свързано с решение, което мога да Ви прочета, тоест преди е показан сигнал, че няма нужда от такъв терминал в миналото. Сега се предлага изграждането му, като в предишната версия на проектния фиш за финансиране на този интермодален терминал няма никаква проектна готовност за реализирането му именно защото във фиша е разписано, че дейностите по този проект включват подготовка, включително извършването на предпроектни проучвания в пълен мащаб, и избор на местоположение на терминала, което реално показва, че не са направени оценките дали това е най-доброто място той да се случи. случи. Това показва, че дори не е била абсолютно добра проектната готовност и именно това води забавата от риск, в същото време без да знаем дали това е най-смислената инвестиция, която може да се случи. тази точка се вижда, че необходимостта от извършването на предпроектни проучвания предполага липсата на каквато и да е информация за очаквани товаропотоци, които да преминават през терминала и да обосноват реално съществуването му. По тази линия ние виждаме, от една страна, проектът като нещо, което би се застрашило именно защото не са направени всички проучвания и в същото време без тези проучвания ние не знаем дали това е най-смислената инвестиция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Преминаваме към реплика. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Само ще Ви кажа, че през последните две кампании при срещите с гражданите и потенциалните избиратели най-често задаваният ми въпрос беше: докога България ще се движи на две скорости между севера и юга? Продължавам да настоявам като народен представител, избран от Великотърновския многомандатен избирателен район, че реализацията на един такъв проект, първо, ще осмисли понятието железничарски град на Горна Оряховица и ще зададе посоката и развитието на региона за десетилетия напред. Пропуснах да кажа в изложението си, че най-големият работодател на територията на община Горна Оряховица, именно „Захарни заводи“ АД, вече е заявил инвестиционното си намерение за изграждане и на частен индустриален парк, така че смея да твърдя, че една подобна инвестиция ще бъде напълно оправдана и рискът ще бъде сведен до минимум. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Заповядайте. Благодаря Ви много. Всъщност аз искам първо да се присъединя към Вашия апел. Напълно споделям мнението, че България не трябва да се движи на две скорости и трябва да правим всички възможни стъпки, за да се гарантира, че между Южна и Северна България развитието е равномерно.

експертното мнение, което ни беше представено, е, че същият има редица ограничения, свързани с експлоатационните характеристики на железопътните направления, които обслужва. Тоест да, съгласен съм, като цяло трябва да търсим повече инвестиции в Северна България, но без ясната обосновка защо

Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене във връзка с това, че Вие преди малко в старта на парламентарния контрол подведохте Народното събрание, народните представители и българските граждани, че съм получил отговор от вътрешния министър и вицепремиер господин Бойко Рашков. Госпожо Председател, съгласно чл. 96, ал. 1 от Правилника, тоест досега действащия Правилник, въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание, за да има яснота кой какви въпроси задава и съгласно ал. 5 председателят съобщава, когато е получен отговор. Пред мен има едно писмо, което не е отговор на въпроса, който аз съм задал. Моят въпрос е конкретен и ясен. За всеки един от конкретните случаи съгласно чл. 115 от досега действащия Правилник на Народното събрание да ми се представят документи. Съгласно Правилника, чл. 115: „всички държавни органи и длъжностни лица са задължени да предоставят необходимите документи във връзка с въпросите, които задават народните представители, дори когато те представляват държавна или служебна тайна.“ Аз съм поискал документи, задал съм ясен въпрос. Не виждам тук документи, напротив – има едно твърдение в писмото, в случай че имаме конкретни данни, да сме ги били предоставили на Министерството на вътрешните работи, за да можело те да предприемат някакви действия. Госпожо Председател, съгласно Конституцията и Правилника на Народното събрание Народното събрание осъществява контрол над изпълнителната власт и над министрите, а не министрите и изпълнителната власт да осъществяват контрол над Народното събрание и народните представители. В тази връзка, моля и Вие да не нарушавате Правилника и Конституцията и да не подвеждате нито Народното събрание, нито народните представители, нито обществеността като цяло, а да напомните и на министрите, и на целия Министерски съвет, и на цялата изпълнителна власт, че Народното събрание осъществява контрол и те са длъжни да изпълняват Конституцията и законите на страната, и да отговарят на въпросите, зададени от народните представители така, както повелява Конституцията и Правилника на Народното събрание. Благодаря Ви.

същински, истински контрол върху членовете на Министерския съвет както по отношение на законодателната инициатива, така и по отношение на парламентарния контрол, защото наистина това е истинският парламентаризъм. Така че поемам ангажимент да се запознавам вече внимателно с отговорите на министрите и да се опитвам да изисквам от тях наистина да отговарят на въпросите и на питанията на народните представители.

служебния министър на енергетиката Андрей Живков. Въпрос от Мартин Димитров относно разходи за АЕЦ „Белене“ след рестартирането през юни 2018 г. Заповядайте, господин Димитров, да развиете Вашия въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа! Знаете, че „Белене“ е един от изключително интересните проекти, който се превърна от гьол в структуроопределящ проект според едни и същи хора, тоест квалификацията е дадена за този проект от едни едни и същи хора, които първо казваха колко не е нужен за България, след това казаха, че е един от най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани. Но какво е важното?

През цялото време се говори за инвеститори, през цялото време се споменават инвеститори, но реалността е, че всяка една стотинка, похарчена за „Белене“ от тези 3 млрд. лв., за които знаем до 2018 г., е за сметка на нас данъкоплатците. Всички пари! Обаче след 2018 г. е черна дупка. Съвсем целенасочено предишната власт не даде никаква информация за направените разходи от юли 2018 г. досега – това са около три години. Със сигурност има разходи в следните посоки: съхранение на тези реактори, транспорт, застраховки, но по-важното – консултантски договори. Какви консултантски договори и на каква стойност са сключени? Има ли нови договори за инженеринг по отношение на „Белене“? Ако да – на какви суми? Господин Министър, знаете, че това е обект на надделяващ обществен интерес, понеже касае парите на данъкоплатците, както казах, през цялото време се говори за частни инвеститори, но сметката я плащаме ние, и Ви моля за максимална конкретика. Вие вече отговорихте конкретно на един мой въпрос за така наречения „Турски поток“ и тук се надявам да получа подобен конкретен отговор. За тези три години какви пари са похарчени? Защото, ако гледате официалните отговори по темата, няма нищо!

Благодаря Ви. Министър Комитова, заповядайте.

мога да Ви предоставя следната информация: общата стойност на текущите разходи за периода, който визирате до момента, възлиза на 10 млн. 28 хил. лв., от които 4 млн. 598 хил. лв. са амортизационни отчисления отчисления и няма паричен поток. Във връзка с детайлния разрез по елементи на тези разходи мога да Ви кажа следното: С цел поддържане и спазване на техническите изисквания за съхранение на доставеното оборудване за периода от 1 юни 2019 г. до 30 юни 2021 г. разходите, които са извършени по икономически елементи, са следните: разходи за материали на обща стойност 204 хил. лв. и включват разходи за материали в размер на 24 хил. лв., разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв., разходи за горива и резервни части, и ел. енергия в размер на 170 хил. лв. Разходи за външни услуги на обща стойност 3 млн. 126 хил. лв. и включват: разходи за охрана на стойност 2 млн. 792 хил. лв., разходи за застраховки на имуществото на стойност 282 хил. лв., разходи за други външни услуги – съобщителни, пощенски, охрана, и други – 52 хил. лв. Трето. Разходи за амортизации на дълготрайни активи в размер на 4 млн. 598 хил. лв. Тези амортизации се начисляват на въведените в експлоатация дълготрайни материални активи. Разходи за персонал на обща стойност 1 млн. 591 хил. лв., като разходите за работна заплата са в размер на 1 млн. 212 хил. лв. и разходите за социално и здравно осигуряване в размер на 380 хил. лв. Пето. Разходи за местни данъци и такси на обща стойност 499 хил. лв. Шесто. Други разходи в размер на 10 хил. лв. и включват разходи за командировки в размер на 8 хил. лв., разходи за обучение в размер на 2 хил. лв. Освен тези текущи разходи, които по своята същност са и постоянни разходи, НЕК извършва и разходи по съхранение и преконсервация на доставяно оборудване с дълъг цикъл на производство. На основание подписан договор на 8 ноември 2018 г. между НЕК и „Атомекспорт“ – клон Белене, на обща стойност 960 хил. лв. без ДДС, са извършени дейности по техническо ръководство по преконсервация на оборудването с дълъг цикъл на производство за І и ІІ блок на АЕЦ „Белене“. Всички дейности са приключени и разплатени от Националната електрическа компания.

лв., похарчени по „Белене“. Две неща вълнуват мен и моите колеги от „Демократична България“. Едното е: в тази проектна компания, защото говорихте за разходи за заплати, колко човека пряко са назначени? Ако може, да ни кажете. Ако не, ще Ви запитам писмено – допълнително. Вторият въпрос, който е особено важен. Вие споменахте разходи за външни услуги. Има ли избран основен финансов консултант по този проект, както беше в миналото? Има ли тук движение? Има ли нова такава компания, която да е основен финансов консултант по този проект? Това би било любопитно, тъй като в миналото знаете какви огромни суми бяха похарчени именно в това направление. Възможно ли е да не обхващате всички разходи дотолкова, доколкото някои от тях да бъдат записани като разходи на Българския енергиен холдинг? Да не бъдат пряко касаещи „Белене“, ако четете формулировката на договорите, но всъщност да имат за предмет АЕЦ „Белене“. Тоест възможно ли е да има и други суми, които да не обхващат – от Вашия отговор в момента – тези 10 млн. лв.? Най-важният ни въпрос е: има ли нов избран финансов консултант? По тази тема имаше сериозни спекулации в медиите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, не съм подготвен да Ви отговоря в конкретика на тези въпроси. Разбира се, ще направя справка и ще Ви изпратя отговорите. Ще допълня само едни разходи, които ще се появят в най-скоро време, които не са отчетени в този отчет. Това са разходи за едно оборудване, което не е довършено и се намира все още на територията на двата завода в Русия, които са във Волгодонск и Санкт Петербург. Досега ние нито сме си ги взели, нито сме плащали за тяхното поддържане там. Това в най-скоро време ще се случи. Така че към тези разходи ще има и още допълнителни. На каква стойност – не мога да Ви кажа в момента. Благодаря. Има питане от народния представител Ивайло Николаев Мирчев към служебния министър на енергетиката относно предприетите действия за изясняване на изнесените в публичното пространство факти и данни за неефективно управление на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД. Господин Мирчев, заповядайте. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На 14 юли беше избрано ново ръководство на Електроенергийния системен оператор. Ръководство, което беше избрано на фона на медийни публикации за съмнителни корупционни практики, инхаус процедури, които са на ръба на закона. Въпреки това, това ръководство е факт и то в голяма степен възпроизвежда ръководството на стария Управителен съвет на ЕСО В тази връзка, господин Министър, моят въпрос към Вас е следният: Вие бяхте обещали да дадете на Агенцията за държавна финансова инспекция ЕСО ЕАД: какви са резултатите от това? от това? Притеснява ли Ви Вас фактът, че Надзорният съвет на ЕСО ЕАД избира ново ръководство на Дружеството, което в голяма степен възпроизвежда стария Управителен съвет. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър – имате пет минути за отговор.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 данни за неефективно управление на Системния оператор мога да Ви кажа следното: с писмо от 2 2021 г. отправих молба до министъра на финансите да бъде разпоредено Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши проверка на Електроенергийния системен оператор, свързана с възлагане на обществени поръчки по проекти, финансирани с европейски средства. Това мое действие беше продиктувано от появилите се в медиите сигнали за нередности във връзка с дейността на Дружеството и поради високия обществен интерес. С писмо от 8 юни 2021 г. от АДФИ уведомяват, че е възложена и се извършва финансова инспекция на ЕСО ЕАД по отношение на законосъобразност на обществени поръчки, възложени от Дружеството през периода 2017 – 2020 г. С писмо от 18 юни 2021 г. от ЕСО ЕАД уведомяват, че от тяхна страна е създадена работна група, която да оказва съдействие на служителите на АДФИ и да изготвя мотивирани становища и отговори в хода на извършената инспекция. До момента в Министерството все още не е предоставен доклад от извършената инспекция на АДФИ. Разбира се, във връзка с това дали мога да оповестя данни от извършената проверка след представяне на доклада от АДФИ – с удоволствие бихме Ви предоставили данните от извършената проверка. Относно въпроса Ви дали ме смущава въпроса Ви дали ме смущава фактът, че Надзорният съвет избира Управителен съвет на ЕСО, не отчита изнесените в публичното пространство данни и блокира евентуални мои действия за промяна на оперативното ръководство Вие знаете много добре, че ЕСО ЕАД е акционерно дружество с двустепенна система на управление, част от вертикалното интегрирано предприятие „Независим преносен оператор“. Едноличният собственик действа като общо събрание, управлява се от Надзорен и Управителен съвет. Спецификите на управлението на ЕСО се дължат на обстоятелството, че то е оператор на електропреносната мрежа, структуриран по модела на независим преносен оператор. За операторите на електропреносни и газопреносни системи на европейско ниво, от 2012 г. на национално ниво – в България, са поставени и завишени нормативни изисквания, осигуряващи независимост на тези оператори. В тази връзка Надзорният съвет на публичното предприятие включва две категории независими членове и представители на държавата, като независимите членове в Надзорния съвет се номинират от Комисия за номиниране на кандидати – членове на органи на управление и контрол на публичните предприятия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия, а представителите на държавата в Надзорния съвет се номинират от комисия, определена от Българския енергиен холдинг. Вписаните на 21 май 2021 г. членове на Надзорния съвет на Дружеството са избрани след проведени конкурси. Видно от гореизложеното, като министър на енергетиката не разполагам с лостове за определяне на състав на Управителния съвет. Дори и за участието в Надзорния съвет също министърът на енергетиката няма каквито и да е правомощия. Конкретно на поставения от Вас въпрос: дали ме смущава фактът, че Надзорният съвет, който избира Управителния съвет, не отчита изнесените в публичното пространство данни

Съвсем накратко, господин Министър, тъй като това наистина е от огромен обществен интерес. Ще се радваме много, ако максимално бързо ни предоставите резултатите – веднага, когато излязат проверките. Другото ЕСО за последните две години, всъщност от 2018-а до 2020 г. е получило над 700 млн. лв. и са възложени за различни поръчки, касаещи електроенергийната система на страната. Това много наподобява на случая с „Автомагистрали“. Ние с колегите от „Демократична България“ ще поставим акцент на ЕСО и ще наблюдаваме много внимателно и проверките, и резултатите от тях, тъй като не искаме да имаме наследство тук от ГЕРБ – след „Автомагистрали“ още една брошка, наречена ЕСО ЕАД. Благодаря

Към служебния министър на енергетиката има въпрос от народния представител Мартин Димитров Димитров – относно изгубената Пътна карта за развитие на газопреносната мрежа, подписана с „Газпром“. Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! В живота се губят разни работи, изчезват. Когато обаче изчезне Пътната карта за развитие на газопреносната мрежа, подписана с „Газпром“, това е обект на сериозно безпокойство. Знам, господин Министър, че Вие сте положили усилия тази карта да бъде намерена, защото в нея има важни работи, като например как се казват проектите, откъде докъде се развиват; има ли проекти, за които не знаем; какви имена са използвани; има ли там „Балкански поток“, или има само „Турски поток“; има ли други имена също така в тази карта. Щях да Ви попитам знам, че направихте усилие въпросната Пътна карта да бъде намерена: дали има развитие в тази посока? Ако няма развитие, Ви предлагам да поискаме копие от руската страна – ако нашият оригинал е изчезнал, оригиналите са поне два. Тоест ако ние не разполагаме с оригинал, с който Вие и парламентът да се запознаем, да поискаме от тях едно копие, което да ни бъде предоставено. След това Ви моля да дадете достъп и до българския парламент, тъй като този документ се оказва изключително интересен. Неговото изчезване го прави в още по-голяма степен обект на сериозен обществен интерес. Така че въпросът ми към Вас е:

Тоест ако Картата до момента не е намерена, предлагаме – ние сме 34 човека – да използвате и нашите усилия, заедно тази пътна карта да бъде открита. Благодаря Ви. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа и дами народни представители! Уважаеми господин Димитров,

това показва, че тя съществува по един или друг начин. Онова, което направих – пуснах писма до Българския енергиен холдинг, до „Булгартрансгаз“, дори и Министерския съвет, защото се цитира една работна група, която е била организирана от Министерския съвет във връзка с тази пътна карта. Пуснах заповед и в Министерството да се издирва в Деловодството и в в Архива, като отвсякъде получих отговори, че тази пътна карта я няма. Ще Ви цитирам едно писмо, което е изпратено от Българския енергиен холдинг до министъра на енергетиката – тогава госпожа Теменужка Петкова, където тази пътна карта се цитира, това е единствената следа. Има и едно писмо на руски от „Газпром“, в което също се цитира тази пътна карта, където се казва: „На 12 юли на среща на работната група, създадена в рамките на Пътната карта между ПАО „Газпром“ и Министерския съвет, от 3 юни 2017 г. предлага акционерите… и еди-какво си, изрежда. Но към момента резултатът от издирването на тази Пътна карта е този. Разбира се, ние сме мислили варианта да изпратим писмо до „Газпром“ и да искаме копие на тази Пътна карта, но някак си не считам, че това би било добре за репутацията на нашата държава

(ДБ): Уважаеми господин Министър, има доста съобщения в медиите при неговото подписване. Подписването на тази Пътна карта от предишното правителство на ГЕРБ е представено като героично събитие. Можете да видите съобщенията в медиите. Фактът, че този документ липсва, и липсва вече толкова месеци, е крайно обезпокоителен. Затова аз настоявам пред Вас да поискате от „Газпром“ изпращането на копие, като кажете, че това е част от нашия взаимен интерес от развитието на газовия сектор и е редно копие от този документ да бъде поискано. Тоест не е нормално, от началото на издирването на Пътната карта минаха около четири месеца, доколкото си спомням. Вярвам, че сте положили тези усилия, и похвално сте положили тези усилия, питали сте, разбрах, Българския енергиен холдинг, Министерския съвет, и никъде няма Пътна карта за развитие на газопреносната мрежа. Затова се обръщам към Вас с настояване да поискаме от „Газпром“ едно копие да ни пратят, защото очевидно документът е от изключително значение, за да не може да бъде открит никъде, а, пак казвам, има документи и съобщения в медиите за неговото героично подписване. Така че не губете повече време, господин Министър, и поискайте копие от тази Пътна карта, и след това Ви моля тя да ни бъде предоставена на целия парламент, защото представете си вътре да има ангажименти, за които не знаем, представете си вътре да има проекти, за които не знаем, представете си вътре примерно да има термина „Турски поток“, но терминът „Балкански поток“, представете си да го няма.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

госпожа Митева. Преди около половин час тя ме информира, че министър Кацаров е в отпуск и не може да дава нито устни, нито писмени отговори на въпроси по парламентарен контрол, тъй като ползва платен годишен отпуск. Само че сега гледаме в медиите, че министърът е на среща при президента, тоест очевидно не е в отпуск, щом е на среща при президента, тоест може да отиде при президента, но не може да дойде в Народното събрание или да подпише отговорите, които дължи по парламентарен контрол. И не мога да разбера защо е това криене от страна на министър Кацаров и защо не изпълнява задълженията си по закон – да спази сроковете. Очевидно не е в отпуска и очевидно това е лъжа, което са докладвали на госпожа председателката, че е в отпуск, защото всички може да включите в момента заседанието при президента Радев на тема: „Мерките за коронавирус“, където ще видите, че министърът е на работа и присъства. Така че, госпожо Председател, съжалявам отново, че го обръщам към Вас, въпросът е към председателката Митева, която очевидно е била заблудена от министъра, че ползва годишен отпуск, това е още една причина да дойде на следващото заседание на Народното събрание – в сряда или до края на парламентарния контрол днес, и да даде обяснение защо пренебрегва Народното събрание. Защо не изпълнява задълженията си по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които са, пак повтарям, с ранг на закон, и нарушава законите, като не отговаря на въпросите, използвайки очевидно фалшив мотив? Благодаря. Благодаря, господин Гаджев. Ще имаме предвид Вашето процедурно предложение. Но доколкото си спомням, премиерът беше казал, че министърът е в отпуск. ХРИСТО

Има отправен въпрос към служебния министър на енергетиката Андрей Живков от народния представител Дани Каназирева

знаете и сте запознати с проблема с кариерната дейност в Белащица, община „Родопи“, област Пловдив. Това е проблем от 20 години, но особено остър в последните две години. Като областен управител предизвиках редица проверки и с акт на министъра на енергетиката дейността беше преустановена. Разбира се, последва съдебно обжалване. Единият договор изтече, но другият решението беше отменено. Няма да си позволя да коментирам съдебно решение. През това време в Областна управа използвахме времето, за да обосновем дългосрочното спиране – наличието на карстови извори, които попадат във втора и трета санитарно-охранителна зони, което води до преустановяване или забрана на кариерната дейност. Отделно от това имаме в близост свлачища, едното от които е активно, другото е стабилизирано, двете, са потенциални. Тоест имаме достатъчно много основания, които да бъдат използвани и да не допуснем подновяване на дейността, което се случи и всъщност протестите продължиха, за да спре тази дейност за остатъка само за шест месеца, защото месец февруари 2022 г. реално и този договор изтича. Тоест касае се само за тези въпросни шест месеца, наистина да бъде защитен интересът на местното население, и то не интересът, а животът и здравето, и условията на живот в населеното място. Освен това при силни ветрове този прахоляк, който се разнася от всички дейности, които се извършват, засяга не само цялата родопска яка, но и голяма част от кварталите в Пловдив.

и простата причина е, че в Белащица няма водоизточници. Те не са достатъчни да покриват нуждите на населението, а камо ли да оросяват извършването на кариерна дейност. Задала съм няколко въпроса, но най-важният е: издадете ли акт, с който да бъде спряна отново дейността само на едната кариера – „Европейски пътища“? Защото ако това се случи, реално срокът на договора, дори и да бъде обжалван, ще изтече. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Каназирева, сега аз имам тук подготвен текст, в който да изчета фактическата и юридическата обстановка, но Вие много добре я знаете. Аз също много добре я знам, защото проведох срещи и с Инициативния комитет, и с кмета на „Родопи“, и обсъдихме всички тези неща. Искам да Ви кажа, че аз изцяло съм на страната на хората там, които са, защото ги видях, те бяха при мен и видях тяхното страдание докато говорехме. И в двете срещи, те бяха две отделни срещи – с Инициативния комитет, и с кмета на община „Родопи“ се обединихме около идеята, че за да спрем договора, да прекратим договора или да спрем дейността на кариерата, трябва да имаме достатъчно добре аргументиран юридически някакъв акт. Защото, Вие знаете, преди това кариерата е спирана, след това има съдебно решение, което отменя нашата заповед. Ако това се случи втори път, аз се притеснявам, че към Министерството ще има иск за пропуснати ползи, който няма да бъде никак малък. Затова нашата идея и на двете срещи беше да направим една обща работна група, кметът на община „Родопи“ е юрист, доколкото разбрах, така че той е наясно с нещата, където да включим и и Министерството на екологията, защото проблемите, които Вие изброявате, и хората ги изброиха – те основно, са свързани с част „Екология“. А истината е, че там има ОВОС, който е преминал и е в сила. без ОВОС някои неща, така че аз съм насреща, обаче искам да направим нещата така че да са юридически издържани, да не се налага министърът на енергетиката да нарушава закона, спирайки една или друга концесия,

Господин Министър, разбирам Вашите притеснения и като юрист, и като бивш областен управител много добре в генезис познавам целия проблем, познавам и интересите, които стоят отсреща. За това казах, че няма да си позволя да коментирам съдебното решение. Категорично, да, Вие сте прав, но тук имаме, от една страна, едни административни процедури, и, да, донякъде Министерството на енергетиката да се защити, но, от друга страна, имаме категорично условията за живот на хората, и не само на това населено място. място. Община „Родопи“ е една от големите общини, и пак казвам, при силни ветрове имаме редица експертизи, които ясно показват и доказват, че засягат и три от кварталите, които са с големина на други областни градове, всъщност чистотата на атмосферния въздух. За мен много бързо трябва да се действа – дори се изпусна време, защото от решението на ВАС вече мина близо месец – месец и половина. Още докато бях областен управител наистина разпоредих на всички държавни институции в рамките на няколко дни да извършат проверки. И вярвайте ми, че в този случай, при при тези нарушения, при липсата на каквито и да е въведения в технологии за пречистване на въздуха, пак казвам, най-елементарното – липсата на оросителна система, защото липсва вода, не може да ме убедите, че МОСВ или Енергетиката не може да издаде акт. Дори и след това Министерството да претърпи или държавата някакви щети, нека да кажем, че тези концесии са позволени от държавата 2001 г. и хората със здравето си и начина на живот са платили прекалено много, така че смятам, че тук вече рискът си заслужава. Дори

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Каназирева, изцяло съм съгласен с Вас. В концесионния договор има клауза, която казва ясно кога може да се прекрати една концесия, и това е, когато е застрашен животът и здравето на хората.

И в момента, в който има решение на такъв компетентен орган, аз съм готов да прекратя концесията. Съгласен съм с Вас. Аз съм на разположение 24 часа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Постъпило е питане от народния представител Ивайло Мирчев към министъра на енергетиката относно поисканата оставка на оперативното ръководство на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Заповядайте, господин Мирчев.

който в голяма степен може би дава знак, че лицензът за преносния оператор на „Булгартрасгаз“ може да бъде отнет. В тази връзка въпросите ми към Вас докъде стигна проверката? Има ли рискове да бъде отнет лицензът на „Булгартрансгаз“? Всички знаем, че „Булгартрансгаз“ е предприятието, което задлъжня много покрай „Турски поток“. И последно, процедурата за отстраняването на ръководството на „Булгартрансгаз“ завършило ли е, или ако не, на какъв етап е? Също важен въпрос във връзка с огромните задължения. Това какъв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

С писмо от 5 юли 2021 г. председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране е изпратил в Министерството на енергетиката доклад от извършена проверка по документи на „Булгартрансгаз“ относно използваните начини на финансиране при реализация на Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“, приет с Протокол от 2 юли 2021 г. Констатираните в доклада нарушения са свързани с обстоятелството, че за сключване на договорите за изпълнение и финансиране на Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ Дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделките в съответствие с чл. 21 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. В доклада не е разглеждан въпросът относно евентуалното образуване на производство за отнемане на лицензията на „Булгартрансгаз“ като преносен оператор. По т. 4 от цитирания по-горе протокол КЕВР е взела решение да се изготви заповед за създаване на работна група, която да извърши допълнително проучване дали кумулативният ефект на сделките, сключени от „Булгартрансгаз“ ЕАД, е довел до свръхзадлъжнялост на енергийното предприятие и до застрашаване сигурността на снабдяването. Към настоящия момент не разполагаме с информация за резултатите от извършеното проучване. В случай че в Министерството постъпи такава информация, ще Ви уведомим допълнително. Относно това на какъв етап е процедурата по отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз“ въз основа на направените от Комисията за енергийно и водно регулиране констатации за нарушение на лицензионните условия от страна на С мое писмо до БЕХ от 6 юли 2021 г. поисках отстраняването на ръководството на газовото дружество. В писмото съм посочил, че следва да се извършат необходимите правни и фактически действия за преустановяване на констатираните порочни практики, както и за ангажиране на отговорността на лицата, допуснали извършването на тези практики. В изпълнение на това искане Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг е дал указания на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ да изпълни правомощията си и да предприеме съответните действия. Със свое решение-протокол от 13 юли 2021 г. Надзорният съвет на „Булгартрансгаз“ е изискал становище от Агенцията за публични предприятия и контрол, която изпълнява функциите на звено, което координира държавната политика по отношение на публичните предприятия, какво е значението какво е значението на израза „отстраняване“, както и какво включва понятието „ръководство на „Булгартрансгаз“ като публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия? С последващо свое решение, обективирано в Протокол от 15 юли 2021 г., Надзорният съвет на „Булгартрансгаз“ с оглед правомощията си по чл. 24, т. 2, във връзка с т. 1 от Устава на дружеството е решил, че не са налице основания за отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз“. С писмо от 23 юли 2021 г. изпълнителният директор на БЕХ ме е уведомил, че Дружеството в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ ще упражни правата си и ще назначи извършването на вътрешна одитна проверка, като своевременно уведоми Министерството на енергетиката за резултатите от нея. Това е порочният кръг, в който се завъртяхме с „Булгартрансгаз“, и следствието беше това, че аз поисках оставката на

Има следващо питане отново от народния представител Ивайло Мирчев относно енергийната сигурност и независимост на България. Заповядайте, господин Мирчев. Тези въпроси, господин Министър, вече са по-интересни за по-масовата публика. Тъй като става дума за корупционното благо на колегите тук от ГЕРБ – „Турски поток“, с него започваме конкретно. Каква е стойността на извършените инвестиционни разходи за строителството на Балкански поток (Турски поток) на територията на България? Знаем, това е един транзитен газопровод, който обслужва изцяло Путин, за да може газта от Турция да стига до Сърбия. На второ място, какви са причините да не бъдат предвидени отклонения за изграждане на газопреносна мрежа в района на Северозападна България? Ние с колегите от „Демократична България“, и от БОЕЦ сме били доста пъти на станция „Расово“. Много бързо се строеше и ако всичко в България, господа, се строеше толкова бързо, трябва да Ви кажа, че тази страна щеше да цъфне. Газопреносната мрежа – и специално „Турски поток“, построен изключително бързо, много по-бързо от връзката с Гърция, а специално станция „Расово“, тя никнеше като гъба, тя изключително бързо се случи. На трето място, проектът въведен ли е в експлоатация с необходимите съгласно българското законодателство процедури и документи? И на четвърто, какво количество природен газ се пренася през Балкански поток (Турски поток) ежедневно и от започването на експлоатацията му и съответстват ли на първоначално зададените параметри? Пето, информирали ли сте Европейската комисия, че Балкански поток (Турски поток) има функциите само на транзитен газопровод? Сега тук е много важно да кажем, за Северозападна България има нужда да бъде изградено отклонение и неколкократно сме апелирали за конкретна позиция на Министерството на енергетиката в това отношение, господин премиерът Бойко Борисов – бившият премиер, по същия начин, и тъй като никой тази работа не го вълнуваше в самия Балкански поток, този транзитен газопровод не е предвидено по никакъв начин да бъде на този етап. Вие ще ни разкажете дали има различни опции да бъде газоснабдена Северозападна България – нещо, от което страда там целият район и намираме това за изключително важно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин Министър.

стойността каква е? и за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ паралелно на северния магистрален газопровод до българо сръбската граница. По информация от „Булгартрансгаз“ общата стойност на направените до момента разходи, свързани с изпълнението на Проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турската граница до българо-сръбската, е в размер на 2 млрд. 504 млн. 661 хил. 576 лв. без ДДС. В тази сума са включени разходи, които не подлежат на облагане с ДДС, като върху частта от сумата, която е дължимо ДДС, също е начислено съгласно действащото законодателство в Република България. В тази стойност са включени всички разходи за реализацията, в това число строителство, предоставяне на услуги, доставки и други до въвеждането на експлоатацията на обекта. По информация – пак от „Булгартрансгаз“ – проектът „Разширение на газопреносната инфраструктура“ от българо-турската граница до българо-сръбската граница е свързан със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ на пет места: при компресорна станция „Странджа“; при компресорна станция „Лозенец“; в района на село Златина, община Провадия; при компресорна станция „Вълчи дол“ и при компресорна станция „Полски Сеновец“, което осигурява възможност да бъде пренасян природен газ до всички изходни точки в страната. Към трасето на етап „Линейна част“ са създадени технически условия за бъдещо свързване на преносния газопровод – отклонение при кранов възел Бутан – Чирен, с планираното за реализация инвестиционно намерение на „Булгартрансгаз“ за преносен газопровод с диаметър DN 500 до подземното газово хранилище. Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница е въведен в експлоатация поетапно през 2019-а и 2020 г., като са спазени всички законови процедури и изисквания на тази категория обекти. През 2019 г. са въведени в експлоатация първите два етапа от Проекта с издадени от Дирекцията за национален строителен контрол разрешения за ползване от 17 октомври 2019 г. за етап газоизмервателна станция „Странджа“ и от 20 ноември 2019 г. за етап преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел до включването към транзитните газопроводи 1 и 2. 2020 г. са въведени в експлоатация етап „Линейна част“ и етап компресорна станция „Расово“ с разрешение за ползване от 23 декември 2020 г., издадено от ДНСК. По отношение на количествата природен газ, които се пренасят в точките за междусистемно свързване на българо-турска граница, входна точка на Газопреносната мрежа „Странджа 2/ Малкочлар“ сумарно пренесените количества от 131 млн. 205 хил. 834 мегаватчаса съответстват

измерени на входната точка, съответстват на заявените. На българо-сръбската граница – входно-изходна точка за Газопреносната мрежа

На дневна база измерените количества на изходната точка на газопреносната система граница със Сърбия също съответстват на заявените. Тази информация е достъпна и на интернет страницата на „Булгартрансгаз“. Относно Европейската комисия по информация от „Булгартрансгаз“ – пак разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турска до българо сръбска граница, представлява във Фаза 1 от необходимата инфраструктура за реализация на газов хъб „Балкан“, като прединвестиционните проучвания за хъба са извършени с финансовата подкрепа на механизма за свързване на Европа към Европейската комисия. Европейската комисия подкрепя инициативата за реализация на газоразпределителен център на Балканите в България чрез изграждането на необходимата инфраструктура за въвеждане ролята на страната ни в общоевропейския пазар. Всички инвестиционни дейности, инициативи за независимия газов оператор са включени съобразно законодателството на Европейския съюз и националното енергийно законодателство следните инвестиционни планове – общностният Десетгодишен план за развитие на мрежата; газовите регионални инвестиционни планове за регион Централна и Източна Европа и за регион Южен коридор и

Да благодарим на министър Андрей Живков за отговорите на поставените въпроси. Тук е служебният министър на регионалното развитие и благоустройството госпожа Виолета Комитова, която ще отговори на няколко въпроса. Първият въпрос е поставен от народния представител Манол Генов относно лошото качество на питейната вода във във водопреносната мрежа на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, през последните няколко месеца. Заповядайте, господин Генов. МАНОЛ

вече около година и повече качеството на питейната вода в село Брестовица, област Пловдив, е силно влошено поради силно съдържание и многократни отклонения в съдържанието на манган в питейната вода. Този въпрос съм го задавал на министър Аврамова, мисля, че беше януари или декември в началото на годината или в края, и от тази трибуна тя съвсем отговорно пое ангажимент този проблем да бъде решен трайно и в най-скоро време. Аз го задавам, защото избирателите – хората, които живеят в село Брестовица, искат да чуят отговор: има ли развитие проблемът, какво ще се случва по-нататък, как ще се случва? Искам да подчертая, че и този проблем бе силно експониран и преекспониран, и използван предизборно тук от хора от средната част на залата. Бойко Борисов обеща на 29 март да пият чиста вода. Може да го проверите в медиите – има го навсякъде. Областният управител обеща на 5 април, доколкото си спомням, първа копка. И аз, и и жителите на село Брестовица, госпожо Министър, искаме да чуем от Вас отговор от Министерството на регионалното развитие: какво ще се случва по-нататък, какво се е случило досега

Ние се сблъскахме с този проблем в нашия кратък мандат и мога да Ви разкажа една много кратка история. Първо, през 2016-а до 2018 г. за региона на Пловдив е направено регионално прединвестиционно проучване, така нареченият РПИП, който има за задача да обследва системите и да набележи мерки за населени места с над 50 жители. В този сложен проект за Брестовица имаме констатации, че водоизточниците са с необходимото качество и количество вода, но има проблем, че мрежата е стара и затова в този план – РПИП се нарича, е предвидено само реконструкция на съществуващата водопроводна ВиК мрежа. Това се случва през 2018 г., така е заложено в план. През 2020 г., когато вече гражданите започват да се оплакват от замърсената вода, ВиК – Пловдив, прави собствена експертна комисия и доказва, че има заблатяване във водовземната зона на река Въча, което според тях – в този документ, се е получило след изграждането на ВЕЦ „Кадиево“. Съответно ВиК – Пловдив, пак през 2020 г. започва спешно да спасява положението, и какво прави? Прави три нови кладенци за водовземане на чиста вода, с което манганът съществено се намалява в преносната мрежа, но слага филтри на водопроводите, слага и пожарни хидранти. Всичко това е с цел да намали мангана във водата. Но прогнозата на тези бързи и спешни мерки е, от три до пет години новите три броя сондажни кладенци ще се свържат като водоносен слой с останалите замърсени водоизточници и отново ще имаме проблем. След това ВиК – Пловдив, започва да работи по РПИП-а и се разработва цялостен ВиК проект за реконструкция на ВиК мрежата на град Пловдив. През март тази година той остойностява този план на 26 милиона и кандидатства във ВиК холдинга за финансиране. Но случва се така, че този заем не се отпуска, тъй като във ВиК проекта на стойност около 26 милиона половината пари са за ВиК мрежата, другите другите пари са за асфалт – за асфалтиране на разкъртените улици. Освен това този проект, който аз вече съм виждала през тази година, е проект за смяна на тръбна мрежа с недоказан водоизточник. Той тръгва отникъде и стига доникъде! И ВиК холдингът, предполагам, не съм била на това заседание – март 2021 г., има два мотива: заради оскъпяването на проекта двойно заради асфалта и недоказания водоизточник отказва финансирането. Естествено, този проблем идва и в служебното правителство – веднага започват да идват при нас писма. Давам си сметка колко е сериозен този проблем – разтревожени граждани, кметове, областни управители, граждански организации.

имаме заблатяване в района на ВЕЦ „Кадиево“, и набелязахме пет мерки, които трябва да се изпълнят: обследване, определяне на нов водоизточник, подмяна на системата, реконструкция на помпените станции и

Госпожо Комитова, Вие в краткия си вариант на отговора бяхте достатъчно изчерпателна, за да разберат колегите и да чуят жителите на Брестовица, че все пак нещо се е правило, нещо се е случило. Но аз искам, даже и в краткия си мандат, да поемете един ангажимент. Източникът на мангана кой В много от тези доклади, които съм чел, излиза, че това заблатяване е причина за мангана. Има пускани жалби, сигнали. Госпожа Аврамова, когато я питах, както казах януари или декември месец, ми обеща и каза тогава, че се правят всякакви проверки. Има ли в тази държава някой, който да заснеме впоследствие реализираните сгради за изграждането на ВЕЦ „Кадиево“? Да се види, да знаят хората къде е източникът. Дали в процес на изменение на първоначалния проект, дали някой е направил нарушение при изпълнение на проекта,

Уважаеми дами и господа, мога да отговоря на този въпрос. Ние вече направихме проучване във връзка с ВЕЦ „Кадиево“. Изискахме някои документи как той е възникнал на това място и се сдобихме с документ от Министерството на околната среда и водите през 2008 г., който казва, че ВЕЦ „Кадиево“ няма да замърси околната среда и няма нужда от ОВОС. Тоест ВЕЦ „Кадиево“ тогава е изграден без съответната санкция на Министерството на околната среда и водите. За съжаление, това се е случило през 2008 г., ние притежаваме този документ. Генералното решаване обаче на този проблем – това не ме топли, че имало или нямало документи, опира до два казуса. Първият казус е да се намерят нови водоизточници за бъдещата нова подмяна на мрежата на Брестовица, за които сме направили постъпки към Министерството на земеделието. Насочили Насочили сме се към няколко терена, за които да получим права да бием сондажи и да установим наличие на количество и качество вода, годна за пиене. Вторият по-дългосрочен проблем е отстраняването на този замърсител, наречен манган,

е от народния представител Георги Запрев Динев относно процедура за промяна на собствеността на улици в град Петрич и спиране на ремонтните дейности на улици „Елтепе“ и „Солунска“ в град Петрич, както и спиране на ремонтните дейности по пътя от село Първомай до село Габрене, община Петрич. Въпросът е към служебния министър Виолета Комитова. Господин Динев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, община Петрич е поставяла пред Вас този тревожен въпрос относно процедурата за промяна на собствеността на улици „Елтепе“, „Солунска“, „Места“ и „Цар Симеон“, намиращи се в града, от публична общинска собственост в публична държавна собственост. Още от 2013 г. през тези улици преминава и целият тежкотоварен трафик. Тези улици са реално свързващото звено между републиканските пътища от ГКПП „Кулата“ към Република Гърция до ГКПП „Златарево“ към Република Северна Македония. Трафикът наистина е много голям там, още повече че заради ковид кризата в последната година и половина и затварянето на граници между Република Северна Македония и Република Гърция много голяма част от тежкотоварния трафик беше пренасочван именно през тези улици в града. Със свои решения на Общински съвет – Петрич, беше дадено съгласие от страна на Общинския съвет тази промяна да стане и все още очакваме решението на Министерския съвет. Разбира се, с него трябва да се утвърди новият

основният и по-голям проблем е, че през последните два месеца започна и един ремонт за подмяна на асфалтовата настилка точно на тези улици в града. Незнайно защо този ремонт беше спрян преди около два месеца, и през тези два месеца хиляди жители, живеещи на тези улици, както и в близост до тях, са подложени, меко казано, на нечовешки условия на живот от прахоляка, който се получава при преминаването на тежкотоварните камиони. Община Петрич изпълни своя ангажимент. Беше вече подменена водопроводната мрежа

уважаеми господин Динев, дами и господа народни представители! Тук имаме една история, която започва от 17 март тази година, след това се прави една междуведомствена група. Запозната съм много добре с този случай. Говорила съм и с кмета на Петрич. След това има един протокол за допуснати технически пропуски и грешки в приложената документация, за който на 13 април община Петрич е информирана. След това идва служебното правителство. Те искат ускоряване на процедурата, ние водим някаква кореспонденция. Най-накрая на 14 юни имаме вече цялата комплектована документация и в момента се уточняват точните дължини на участъците, чиято собственост ще бъде променена, след което ще бъде подписан анекс между АПИ и община Петрич. След това МРРБ ще започне процедура за промяна на собствеността на тези пътища – така че процедурата се движи. Съжалявам, това беше темпото, което можахме да осигурим, ако сме Ви забавили. По отношение на другия въпрос: за ремонта на „Подгорски път“ ли питате Вие, Пътят в града. От Агенция „Пътна инфраструктура“ имам отговор, че не сме възлагали ремонти на уличната мрежа на град Петрич. Така че тук не мога да Ви отговоря нищо, както и по участъците, които тук са посочени. Мога да Ви кажа, че това е градска улична мрежа и тя не е в правомощията на Агенцията.

първо, благодаря Ви за това, че ни уведомихте. Да, знаех, че са провеждани срещи и с кмета на Петрич. Надявам се час по-скоро тази процедура по промяна на собствеността да бъде факт. Относно спирането на ремонтните дейности. Изумен съм, че казвате, че не е имало такъв договор, защото реално започнаха строително-монтажни дейности по този път. Да, това е част от градската улична мрежа, но още от 2013 г., забележете, от 2013 г. има едно споразумение, защото този път и точно тези улици бяха свързващото звено за преминаването на целия трафик, когато се правеше и се изграждаше Автомагистрала „Струма“. Още оттогава има споразумение между община Петрич, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие тези улици да бъдат благоустроени. Сега не знам точно документално как се е движила процедурата и какво е станало, но съм народен представител от община Петрич и заставам тук, за да попитам какво се случва, защото хиляди жители в момента меко казано живеят, както казах и преди, в едни нечовешки условия. Много е важно за мен като жител на град Петрич, а и за моите съграждани, разбира се, този казус час по-скоро да бъде решен и това,

Много Ви благодаря. Има постъпила молба да приключим с въпроса за село Брестовица, ако не възразявате, към отправен въпрос от госпожа Дани Каназирева към служебния министър на регионалното развитие. Моля, госпожо Каназирева. Много Ви благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, колеги! Поисках да продължим темата за Брестовица и наличието на манган в питейната вода. Изключително важна тема, с която обаче, госпожо Министър, имам чувството, че не сте се запознали с пълната документация по казуса. Още когато възникна този проблем, защото истината е, че наличието на манган се появи в последните две години, Вие много добре казахте, че това е минало 2008 г. В момента, в който се появих като областен управител, разпоредих незабавно и създадох Междуведомствена комисия с участието на над седем-осем държавни институции, включително и лично присъствах. На тази междуведомствена комисия ясно беше установена причината за замърсяването, както Вие казахте – минивецът, който е изграден. Отделно от това, за да се обезпечим, също така да обезпечим и Вас като Министерство – да е защитен и Вашият интерес, по мое настояване беше възложена експертиза от външни експерти – от БАН, от Минно-геоложкия институт, които да се запознаят в дълбочина, да установят генезиса на проблема и ясно да докажат освен причината за появата на манган, а също така да дадат както краткосрочно, така както краткосрочно, така и дългосрочно решение на проблема. Краткосрочното решение беше да бъдат изградени три дублиращи сондажни кладенци от долния водоносен слой,

Тази експертиза е налична във ВиК, в Областна управа и Ви е достатъчно доказателството, за да започнете действия. Също така беше проведена процедура, поради това че кметът на община Родопи…

за по-бързи действия за решаване на проблема. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Каназирева, аз разказах вече историята на този случай. По отношение на Вашия въпрос ще Ви кажа: повтарям за втори път, ВиК – Пловдив, е провел обществена поръчка за Проект на ВиК мрежа на стойност две обществени поръчки за инженеринг. Проектът се нарича „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова водоснабдителна система на село Брестовица, община Родопи“. Има избран изпълнител – „Герт груп“ ЕООД. Има втора обществена поръчка за строителен надзор по време на строителството. И тук имаме избран изпълнител,

с достатъчен, ясен, категорично доказан водоизточник. Той само подменяше мрежата, а на нас проблемът ни е замърсената вода. Затова се търси нов водоизточник, търсят се нови места, и не само нов, а търсим количество и качество на водата, защото ние това го търсим със сонди. Може да намерим някъде вода, но ако тя няма дебит, ние няма да си свършим работата. Така че в момента Проектът няма как да се стартира – да подменяме тръбите, защото по тях ще потече замърсената вода. А вече имаме доказателства, че старата тръбна мрежа има отлагания от манган и желязо, затова трябва да бъде подменена. Ако по същите тръби пуснем замърсена вода,

Моля Ви, имате право на реплика.

за да осигурят чиста питейна вода преди да започне подмяна на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащия водопровод. Това не е вярно, че сега, ако я подмените, ще потече мръсна вода. Тече с манган, защото има отлагания по тръбите от старите сондажни кладенци. Април месец бяха пуснати нови сондажни кладенци, а през този период Вие може да го използвате. И пак Ви казвам: не търсете. Намерен е от експертите – и във ВиК, и в Областна управа, нов водоизточник и той е на територията на община Стамболийски. Отлагате решаването на проблема.

Уважаема госпожо Председател, много Ви моля да спазвате Правилника. Не сме дошли да чуем един бивш министър какво не е направил и какво иска новият министър да направи. Много Ви моля да се задават въпросите, да се чуят отговорите и да няма пререкания. Но имам молба и към залата – да не влизате в пререкания Има постъпил въпрос към служебния министър Виолета Комитова от народните представители Томислав Дончев и Николай Нанков относно процедурата за проектиране и строителство на обект: „Обход на град Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка.

в профила на купувача на сайта на АПИ беше публикувано решението за определяне на изпълнител. Като приоритетен – заради изключителната важност за свързаността между Северна и Южна България, проектът

все пак е част от международния Коридор № 9. В контекста на това Ви питам: остава ли този проект приоритет за новото ръководство на МРРБ? И какво наложи това забавяне и придвижването на решението за избор на изпълнител почти четири месеца? Отделно от това този въпрос има още няколко нюанса, които витаят в общественото пространство, и бих искал Вие като принципал на АПИ да внесете малко яснота по темата. Според медийни публикации именно търгът под връх Шипка за близо 360 млн. лв. е в основата на уволнението на назначения от Вас председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, вече бивш шеф, Апостол Минчев. Твърди се, че Минчев е отказал да спре търга. Няма да навлизам в детайли, има институции, които, ако преценят, ще се заемат. Дори самият Апостол Минчев, което е по-интересно, не отрича това. Нещо повече, той го потвърждава. Само Вашата позиция досега не е известна и бихме желали да бъде уточнена. Според публикация в една медия – те са много медии, но ще цитирам една специално – „Медиапул“, неслучайно цитирам „Медиапул“ в случая, неофициално се твърди, че „съветник на президента е разпоредил да се промени класирането на новия борд на АПИ, не е изпълнил указанията и по тази причина е бил сменен“,

Добре. Естествено, че този проект – тунелът под връх Шипка, е включен в Програмата за транспортна свързаност, 2021 – 2027 г. Към момента Програмата няма финално одобрение. Смятам, че никой от нас тук присъстващите няма съмнение, че Северна и Южна България най-после трябва да бъдат свързани. Убедена съм, че той е приоритетен за републиканската пътна мрежа, няма какво да ме убеждавате. Сега ще Ви кажа какво се е случило с обществената поръчка.

Цените са отворени на 19 март 2021 г. и е приета обосновка на цената на 2 април 2021 г., понеже става дума за сроковете.

55 дни забавяне, може би е заради сменяне на властта, може би хората не са знаели какво да правят и така нататък. Но продължаваме. Имаме тук една дупка от почти два месеца. На 25 юни 2021 г. новото ръководство на АПИ иска от фирмите да удължат срока на офертите си до 31 октомври 2021 г. и на 14 юли 2021 г. се събира ръководството на АПИ и прави класиране и избира изпълнител. Съответно на същата дата всички протоколи от тези решения са качени и на сайта на АПИ. Това беше въпросът. Друг въпрос имахме ли тук? Ако желаете, може в дуплика – ако има реплика. Заповядайте, господин Дончев. Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, колеги народни представители! Този проект е на 100 години като идея. Първите опити за някаква техническа конкретика са поставени преди 30 години. Първите конкретни усилия за реализацията са отпреди десетилетия и те доведоха до конкретни резултати. На първо място, изградено е едно не по-малко сложно от самия тунел съоръжение, това е довеждащият път. Той функционира, не че няма още какво да се направи там. До голяма степен Европейската комисия е убедена, че това е приоритетен проект и за мен няма съмнение, че той ще бъде финансиран и по новата оперативна програма, най-малкото защото той е допустим за финансиране, намира се на тенти трасе – Коридор № 9, както спомена колегата. Само че този проект не може да бъде отлаган безкрайно във времето, защото днес той е по-важен, отколкото преди 100 години. България се нуждае минимум от две бързи връзки между Севера и Юга, включително и по причина, че Северът спрямо Юга е транспортен анклав – на юг имаме три изградени магистрали, на север само парчета от магистрала. И тук времето е фактор. Не може да се позволяват по каквато и да било причина бюрократични неуредици, технически препятства, политически причини и кадрови кадрили този проект да се бави. И аз ако имам уточняващ въпрос, той е: въпреки всичко, което казахте, запознавайки ни с техническите детайли, Вие кога очаквате да има избран изпълнител? Аз съм много далече от всякаква стопанска интрига, симпатия, антипатия към конкретен изпълнител. Кога очаквате след цялата извършена работа да има избран изпълнител и да започне конкретна работа по обекта? Той не е толкова сложен. Не говорим за 10-километров тунел, а за тунел с дължина 3 км и 200 м. Благодаря. за дуплика. Мога да посоча кои са фирмите, ако Ви интересува – те са оповестени на сайта на МРРБ, да не губим време. Въпросът се състои в следното: Ако сключим договор с избрания изпълнител и до три месеца няма финансиране, цялата обществена поръчка ще замине в нищото, а тя наистина е започнала много от отдавна. Има огромен риск. Това е първото нещо, което искам да Ви кажа. Второто нещо обаче, което смятам, че е по-важно. Съгласна съм със значимостта на този проект – това, което Вие изтъкнахте тук, и искам да Ви кажа, че това е стратегически проект за България и може би този договор трябва да се сключи от редовно правителство. Не смятам, че е работа на служебното правителство да се занимава с такива важни стратегически въпроси. Неслучайно изтъкнах тези 55 дни, в които при предишното правителство е можело да

Има питане от народния представител Мая Божидарова Манолова относно държавната политика при съгласуване на бизнес плановете на ВиК операторите за 2022 – 2026 г. от асоциациите по ВиК.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Считано от 1 януари 2022 г. КЕВР трябва да е утвърдила новите бизнес планове на ВиК операторите. За целта до 1 юли 2021 г. бизнес плановете трябваше да бъдат внесени при регулатора. Това са направили почти всички ВиК оператори, без Добрич и без София-град. Това, което се вижда от внесените бизнес планове, е, че, считано от 1 януари, януари, ги очаква след топлинния удар от повишаване на сметките за парно, след токовия удар от повишаване на сметките за електроенергия, сега и едно много сериозно повишаване на цената на водата, което средно за България е близо 30%. За области като Сливен предстои с 50% да се повиши цената на водата, над 30% са в Смолян, Ямбол, Видин, София – област, Шумен. Преди да бъдат внесени и да бъдат одобрени, разбира се, тези бизнес планове, те трябва да бъдат обсъдени и съгласувани във ВиК асоциациите, в които държавата разполага с 35 на сто от от гласовете в общото събрание. А за да бъдат одобрени тези бизнес планове, е необходимо мнозинство от три четвърти от гласовете в Общото събрание. Това е така, защото 27 от общо 28 ВиК оператори, ВиК дружества в областните градове са с 51% и повече държавно участие. Моето питане към Вас е по отношение на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: да бъдат ли одобрени бизнес планове, които предвиждат драстично повишаване цената на водата, считано от 1 януари 2022 г., и в същото време без да са изпълнени показателите за качество, за непрекъснатост на водоснабдяването, за социална поносимост и през предходния ценови период, а и през този, който се задава? По-конкретно моят въпрос към Вас е по отношение на това какви указания дадохте на Вашите представители на държавата по отношение на обсъжданията в общите събрания, да поставят ли въпроси, като например: намаляване на общите загуби по водоснабдителните системи, осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването във всички населени места, качество на водата, по възможност без манган и без вредни вещества, подобряване на услугите, изпълнение на плановете за инвестиции? Разбира се, повишаване на заплатите на работещите в сектора, но и на оптимизиране на структурата на администрацията? Моят въпрос към Вас е: каква е Вашата политика по отношение на общите събрания на ВиК асоциациите, което пряко ще се отрази и на плановете от 1 януари 2022 г., а и на повишаването на цената на водата?

Това е една много болна тема, която касае цялата държава. Става дума, първо, за цената на водата, която обаче произтича от 28 търговски ВиК дружества, които попадат попадат в обхвата на МРРБ. Така или иначе служебното правителство трябваше да се сблъска със задачата за бизнес плановете. Тук правя една скоба, че ние се занимаваме с бизнес плановете само на тези ВиК оператори, които имат договор с ВиК асоциации. Имаме ВиК дружества, които са извън тези асоциации и те не подлежат на санкция от регионалния министър. Процесът се случва така, че регионалният министър дава мандат на областния управител, който е председател на съответната асоциация. Там се разглеждат съответните бизнес планове. Разбира се, те се изготвят от ВиК дружествата. Сега трябва да кажа, че бизнес плановете са подчинени на Закона за регулиране на ВиК услугите, на писмените указания на КЕВР за образуване на цените в периода 2022 – 2026 г. и Наредба на Министерския съвет за регулиране на цените на ВиК услугите. Най-накрая така приготвени, одобрени и възприети от асоциациите по реда, по който госпожа Манолова каза как става вътре гласуването, сега ще обясня. Тези бизнес планове постъпват в КЕВР, която е последната инстанция, която одобрява цените на водата. В асоциациите обаче държавата, когато е в комбинация с повече от една община, асоциацията има 35 гласа, а 65 гласа са на останалите участници, решенията се вземат с три четвърти от присъстващите, така че новите актуални цени на водата невинаги могат да се наложат като решения на тези асоциации. Към днешна дата имаме изготвени 10 които са приети. Имам списък – ако искате, мога да ги прочета: за Велико Търново, Плевен, Ямбол, Монтана, Шумен, Силистра, Габрово, Хасково, Търговище и Разград, а останалите 12 плана, защото говорим за общо 22 плана, ще бъдат одобрени в рамките до 31 август август при провеждане на събрания на асоциациите. Каква е политиката на Регионалното министерство? Първо, служебното правителство така или иначе трябваше да се да се сблъска с този проблем – да разглеждаме всичките бизнес планове, да се срещаме с шефове на ВиК дружества, натъкнахме се на много проблеми. Първо, много стара мрежа, страхотно много загуби на вода, поскъпване на тока, на всички консумативи и съответно това влияе много на повишаване на цената. Съответно това вече е нещо, което е свързано с живота, който живеем. Имаме нова икономическа, социална и демографска ситуация, която трябва да бъде отразена в тези бизнес планове, без да лобирам за повишаване на цената. Другото, което мога да Ви кажа, е, че ВиК мрежата на тези дружества извънредно много е остаряла. По данни от Регионалното министерство – не знам доколко вярна е тази цифра, около 13 милиарда са нуждите – ето, тук господин Нанков потвърждава, за да се възстанови цялата мрежа, тъй като по-голямата част от тази мрежа е от времето на на едни предишни времена, преди 30 – 40 години. Това води до страшно много загуби. Ние се натъкнахме на формула за цената на водата, в която колкото повече загуби правиш, естествено, толкова по-висока става цената, тоест няма мотив във ВиК операторите да се намаляват загубите и така нататък, много проблеми. Така или иначе бизнес плановете ще бъдат изготвени за 31 август и ще бъдат внесени в КЕВР за одобряване и съгласуване, те ще влязат в сила от 1 януари 2022 г. Те не се отнасят за сегашния период. Разбира се, в този сектор има още много, много да се прави. В момента в Регионалното министерство се изпълняват много проекти, но те са крайно недостатъчно. Част от тях се финансират със средства на Регионалното министерство, друга част се финансират със собствени средства на ВиК дружествата. Имаме и проекти в „Околна среда“

ресорният заместник-министър и лицата, които се занимават с ВиК сектора, да не са били особено коректни, като са подготвяли Вашия отговор, защото в него има достатъчно технически неточности,

не е приет, а е отхвърлен от ВиК асоциацията. Същото се отнася за бизнес плана на Монтана, за бизнес плана на Шумен, за бизнес плана на Кюстендил, а бизнес планът на Велико Търново е върнат за преработване. Това, което прави впечатление във всички тези градове, тъй като аз – в качеството си и на омбудсман, и на председател на гражданска платформа, многократно съм била в тези и в останалите области на страната, особено там, където има проблеми с водоснабдяването и с качеството на водата, искам да Ви кажа, че включително във връзка с бизнес плановете имаше организирани и протести на гражданите, общинските съвети, например в цяла една област Хасково, гласуваха „против“ бизнес плана, който се предлага от ВиК оператора в Хасково. Единственият гласувал „за“ е представителят на държавата, което, разбира се, е недостатъчно да бъде приет този план. където се отхвърля – даже след обединяване на общинските съветници, от иначе силно поляризирания общински съвет в Шумен, те се обединяват и даже искат оставката на шефа на ВиК оператора заради абсурдното намерение в Шумен, където водата не става за пиене и я няма, да бъде повишена до края на следващия период с близо 130%. Освен това реформата се изразява в повишаване на цената на водата до този момент, но също така от повишаването на цената на водата за последните пет години... които бяха излети буквално във ВиК операторите, насреща не последва нищо – нито инвестиции, нито подобряване на качеството, нито намаляване на загубите. Моят въпрос е: ще поискате ли отчет за изтеклия петгодишен период за това да видите поне в резултат на драстичното повишаване на цената на водата, решени ли са изобщо някакви проблеми на гражданите с водоснабдяването? Това беше реплика – въпрос. разглеждане в съответните асоциации, така че аз не съм се изразила точно. Иначе ние се опитваме да обхванем задачите в този сектор, но тъй като съм убедена, че което и правителство да дойде, тези задачи няма да могат да се решат наведнъж, ние се опитваме да ги наредим по приоритети – в смисъл, където е най-тежкото положение, да заеме първа позиция, да чака за финансиране – второ, трето и така нататък. нататък. Вече казах, че 13 милиарда – по изчисление на МРРБ, ще са необходими за тази инфраструктура. Ние дори да имаме тези пари нямаме готовност да направим всички тези проекти, така че бавно и поетапно трябва да се работи системно година след година в тази посока. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Комитова, разбирам трудната ситуация, в която се намирате, защото кашата и хаосът във ВиК сектора не са забъркани от Вас, а от тези, които направиха реформата и управляваха сектора през последните пет години, част от тях седят в тази зала. Но така или иначе на Вас Ви предстои да вземете трудни решения и моят апел към Вас е: вместо да одобрявате и да давате, образно казано, празен чек, празно пълномощно на Вашите представители във времето Ви беше изтекло. Давам Ви възможност за втория въпрос, но да бъде кратък, ако може. Защото имате два уточняващи въпроса с общо време две минути. МАЯ МАНОЛОВА: Аз вече ги зададох, а сега изразявам отношение към отговора на двата въпроса.

Имате право на отношение, но нямате на втори въпрос вече. За това става въпрос. МАЯ МАНОЛОВА: Ами аз ги зададох двата въпроса преди малко, ако сте внимавали – не че сте длъжни, но оставете ме да изразя моето отношение към отговора на министъра. То се изразява в призив да оттегли, да настоява за оттегляне на въпросните бизнес планове, защото дори след изслушването на председателя на КЕВР днес чухме признание, че в тези бизнес планове са поискани нереално високи цени, които няма да бъдат одобрени даже от КЕВР, който в досегашната си практика се е доказал, че защитава енергийните дружества и ВиК операторите. Дори КЕВР призна, че тези цени са силно завишени, така че очакването ни от Вас е да настоявате да бъдат оттеглени тези бизнес планове. Също така апелирам към Вас, като не е ясно колко още ще работи служебният кабинет и Вие като министър, да се заемете с поставянето на обсъждане на Закона за ВиК услугите, който беше подготвен от предишното правителство и по който има много становища, включително и отрицателни такива, но така или иначе реформата, която ГЕРБ започнаха през 2016 г., освен да надуе цената на водата на българските граждани, не постигна нищо друго. Така че ще са необходими промени, включително законодателни промени, и е важно някой – в случая служебното Министерство на регионалното развитие, да се заеме с тази изключително важна за българите тема. И Ви моля да задължите ВиК дружествата да покажат публично отчетите си за последните пет години, което можете да направите. ПРЕДСЕДАТЕЛ Постъпил е въпрос от народния представител Николай Нанков относно спрени инфраструктурни проекти на територията на област Ловеч. Заповядайте, господин Нанков.

За да не изброявам всички обекти и да влизаме в излишни подробности, след като това действие беше извършено, аз по-скоро искам да задам въпроса: кога точно ще бъдат възобновени, тъй като писмото е датирано от средата на Писмото, което визирахме – на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, но все пак знаем, че когато спрем един строителен процес, макар и по ремонтна програма на републикански път, това не е да натиснем едно копче – с едно подобно писмо, с заповед или с друг нормативен акт, и веднага да рестартираме процеса. Тоест необходимо е известно технологично време на самите изпълнители на тези дейности, за да стартират отново дейностите и знаем, че това са пътни проекти, които са изключително важни. Имахме поредица от питания, въпроси, миналата седмица и Вие отговорихте на тях. Конкретният ми въпрос, още веднъж да повторя, е: кога точно ще бъдат възобновени тези ремонти

Уважаеми дами председатели на Народното събрание, уважаеми господин Нанков, дами и господа народни представители! Подготвила съм тук много дълъг отговор за всички пътища на област Ловеч, включително и за укрепване на свлачища, но може би няма да отговарям на него. Става дума за едно писмо от 19 юли, с което Апостол Минчев спря всичките ремонти, което не беше необходимо, тъй като тъй като никой не може нито да спре, нито да пусне тези ремонти. Миналия път изясних достатъчно ясно, че тези ремонти зависят изцяло и единствено от волята на фирмите, които работят по тези строежи, и затова това писмо го намирам за много глупаво и безсмислено. След това изпратихме друго писмо. Не искаме да спират процесите, искаме да продължават. Уведомих вече Народното събрание, че работим на честна дума на тези фирми, защото във Вашата област – Ловеч, имаме наддоговаряне. По договор за обществена поръчка един консорциум работи за 22 милиона, а сме надвъзложили задачи за още 80 милиона отгоре и тези пари не са платени. Наистина цялата работа, Вие сте наясно, се крепи на честната дума и волята на фирмите. Ако това е отговор, който Ви задоволява, това е положението. Аз съм последният човек, който иска да спре тези ремонти. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря. Реплика имате ли? Не.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Комитова, моят въпрос е свързан с два конкретни дългоочаквани ремонта за жителите на област Видин. И тъй като беше зададен преди повече от 10 дни, а Вие отговорихте миналия петък за част от причините, поради които са били преустановени ремонтите и какво се е случило след това, искам да конкретизирам само следното. Дългоочакван е ремонтът на пътя Кула – Грамада – Страцимирово в общините Видин и Димово, както и ремонтът на пътя Видин – Кула – Връшка чука – граница със Сърбия. Това е вход – международен път, вход в Европейския съюз и вход в България. В ужасно състояние е. Дълги години се изработваха проекти и документация, така че да бъде рехабилитиран този път и да бъде направен основният ремонт. Така за мен и за всички жители на област Видин, изобщо на Северозапада, а мисля, че и за всички български граждани, които искат, който пътува по тези пътища, да се чувства добре и като в Европа, е изключително важно дейностите да продължат. Моите конкретни въпроси са – аз прескачам първия, защото Вие дадохте отговор още миналата седмица и вече стана ясно за писмото на шефа на АПИ, моят въпрос е следният: кога ще бъдат възстановени тези дейности по ремонтните участъци, така че да бъде постигнат изцяло пълен основен ремонт, специално за пътя Видин – Кула – Връшка чука – границата с Република кога ще приключи всеки един от тези проекти; както и бих Ви помолила, да ми предоставите, разбира се, не е нужно да го изчитате, пълната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2021 г. за територията на област Видин? И тук ще Ви помоля да не спекулираме с темата

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Кирова, дами и господа народни представители! За съжаление, днес не съм Ви подготвила писмен писмен отговор на въпроса, защото миналия път това се възприе като много странна практика. Мога да Ви предоставя договора, който обслужва община Видин. Той не е рамков договор. В момента изричате неверни работи, той има точна стойност. Мога да Ви кажа с коя фирма е на стойност 17 млн. 160 хил. лв., наддоговорени са още за 30 милиона и отделно община Видин има още 53 милиона финансиране на свлачища, други укрепителни дейности и така нататък. Аз не правя никакви внушения. Мога да Ви предоставя договора и Вие да се произнесете. Един договор за обществена поръчка, който е на 17 милиона, как става на 30, защото имаме и доста по-драстични случаи. Във е най-тежката ситуация. По повод на пътищата във Видин – направили сме много подробна справка, но ще Ви отговоря за двата пътя, за които Вие питате. Първият е Видин – Кула – Връшка чука, нали така, граница с Република Сърбия. Тъй като имам страшно много позиции, става дума за 27 км. Предвижда се обектът да приключи през ноември 2021 г. Стойността му е почти 10 милиона с ДДС. Изпълнени изкоп; студено фрезоване на асфалтобетоновата настилка; машинен насип; подравняване и попълване на банкети; положен битумизиран трошен камък; изкърпване на единични дупки; деформации; повредени площи и така нататък. Имаме частично настилка с плътна асфалтова смес. По повод на другия път на другия път – Кула – Грамада, Тук е превантивен ремонт на друг път с приблизително същата дължина – около 27 км. Очакваният срок за завършване на този път е краят на октомври 2021 г. Стойността му е около 16 милиона с ДДС. На обекта е извършено: изсичане на храсти, гора; развалена съществуваща настилка; изкоп; полагане на трошен камък; студено фрезоване и демонтаж и монтаж на бетонови бордюри. Така че се очаква да бъде завършен и този път.

Споменахте някакви договори и някакви надвъзложени стойности, за които изобщо нямам представа за какво иде реч и не касаят конкретно зададения въпрос и конкретно зададените обекти. Аз Ви говорих конкретно за пътя Кула – Грамада и за пътя Видин – Кула – Връшка чука – граница Сърбия, така че там е ясно по какъв начин са възложени и какво е очакването. Обектите бяха спрени, когато Ви зададох въпроса. въпроса. Наистина се надявам да бъдат довършени в определените срокове, които са около ноември месец, доколкото разбрах, 2021 г. и ще Ви бъда благодарна, ако ми предоставите Пътната програма на АПИ за 2021 г. Не съм убедена, че област Видин не е в най-тежката ситуация. Всичко зависи от това – по кои пътища пътуваме и докъде ходим. Благодаря Ви. Госпожо Кирова, казахте, първо, че договорът е рамков, че го знаете, пък после казахте, че не знаете какъв е, но аз ще Ви го изпратя лично този договор да го видите, тъй като в миналия петък показах много такива договори. Същият се отнася и за област Видин. Сдружението, което работи работи там, се казва ДЗЗД Видин 2019. В него има четири компании: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ Видин“ ЕАД, „Перфект“ ЕАД, „ПСТ София“ ЕООД. Този договор е сключен на 1 юли 2020 г. Срокът му изтича на 30 юни 2025 г. и е на стойност 17 милиона и се занимава с всички текущи ремонти и поддръжка в област Видин. По този въпрос просто не искам повече да се коментира. Ще Ви го представя този договор. Не правя никакви внушения. Това е сериозен проблем, с който трябва да се справи държавата, Народното събрание и всички участници. Това не е повод просто тук да спорим. Това беше първият Ви въпрос.

и така нататък и така нататък. Такава програма за 2021 г. ще кажа, уважаеми народни представители, първо помислих, че това е правописна грешка, тъй като тази програма за АПИ, мислех, че става дума за 2022 г., каквато програма би трябвало да се направи в края на тази година след гласуване на бюджета на АПИ, но се оказа, че е за 2021 г. Такава програма не е направена. Трябвало е да бъде направена миналата година след определянето на средствата, определени за АПИ по бюджета. В нея обаче, миналия път вече изяснихме достатъчно, бюджет на АПИ – 382 милиона за 2021 г., похарчени до 30 април и надвъзложено за милиард и половина – текущ ремонт и поддръжка на пътища. Благодаря Ви. И последен въпрос към министър Комитова. Въпрос от Стефан Апостолов относно строеж на мост на път 11-19 при град Симитли.

Същото разрешение за строеж е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 4 от 15 януари 2021 г. и още през месец януари е влязло в сила. Това дава възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да започне изпълнението на обекта, който е от голямо значение за жителите на община Симитли, както за жителите на района и за бизнеса в община Симитли. С оглед на гореизложеното и във връзка с изключителната необходимост и значение за град Симитли на въпросния строеж, описан по-горе, моля да ми отговорите на следното: съгласувани планове за безопасност и здраве и за управление на строителните отпадъци от община Симитли, вече повече от 5 месеца да не започне реално строителство? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Апостолов, дами и господа народни представители! Тук господин Апостолов разказа историята на този мост при град Симитли. При нас той е с кодовото заглавие: II-19. Този мост наистина има разрешение за строеж, влязло е в сила на 30 януари тази година, но след това в община Симитли е трябвало да се одобрят още няколко допълнителни плана. Това е Планът за безопасност и здраве и Планът за управление на строителни отпадъци, които обаче планове са представени в АПИ на 8 юни 2021 г. Така че оттук идва някакво забавяне. Не знам какво е ставало в общината. Обяснявам си го с дупката във времето, която винаги е свързана с избори, избори, нямам друго обяснение. От 8 юни нататък се работи по съставяне на строителна площадка, предаване на строителна линия и ниво на строежа, като преди да се извърши това нещо, се изчакваше до 14 юни 2021 г. изпълнителят да представи задължителна застраховка „Професионална отговорност“ както на строителя, така и на проектанта, така и на надзорната компания и предстои да бъде наистина подписан договор със строителен надзор, с възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, така че изграждането на моста над река Струма ще бъде финансирано от държавния бюджет. бюджет. Той е включен като част от обект III-2 Крупник – Кресна, но за който не е осигурено европейско финансиране, и предполагаме, че всеки момент ще стартира като строеж.

откакто казвате как община Симитли е върнала съгласуването на тези проекти, вече не се работи. Изпускаме лятното маловодие. Ако продължаваме със същия темп на работа, този мост може би ще започне следващия програмен период – 2023 г. Така че, моля Ви се, госпожо Комитова, задействайте се, задействайте и Вашите подопечни да започне по-бързо изграждането, защото мостът е изключително компрометиран. Всички знаем случая с моста в Петрич – в Рибник, тогава, слава на бога, не се стигна до нещастен случай, но при нас може и да се стигне и тогава не знам кой ще носи отговорност за цялото забавяне. Така че, моля Ви още веднъж, побързайте малко повече, да не изпуснем лятното маловодие, да не стане някаква беля през това време, защото жителите на община Симитли, да Ви кажа, са доста притеснени от това, което се случва в момента, готови са на протест, в момента едвам ги удържаме. Ако мислите, че един протест ще даде тласък на изпълнението на моста, не се притеснявайте, това нещо ще стане. Ще затворим 79, ако е нужно, и ще го затворим не като „Орлов мост“ с 10 палатки, а ще го затворим с три-четири-пет хиляди палатки да знаете!

Аз съм няколко дни служебен министър и вече доста протести успяхте да ми организирате. Но по този казус ще Ви кажа следното: организирахте ми един шоурум на скъпо платена строителна техника, три пъти Камарата на строителите ми иска оставката, съдиите се конфронтираха с мен, а всички по организации и така нататък, така че благодаря Ви за това, което мислехте да направите. Това, което ще Ви задам като въпрос, въпрос, е: служебното правителство за няма и три месеца какво да направи първо по-напред? Но ще Ви попитам за дупката в тази процедура от 13 април – одобрено ПУСО в община Симитли, до 8 юни постъпила документация в АПИ – дали не е свързана с предизборни занимания на някоя институция?

С този въпрос приключи изслушването на министъра на Регионалното развитие и благоустройството. Преминаваме към изслушването на служебния министър Янаки Стоилов. Постъпил е въпрос от народния представител Николай Димитров Хаджигенов относно наличната информация в оглавяваното от Вас министерство, господин Стоилов, по случая с дипломата и юридическата правоспособност на господин Иван Стоименов Гешев.

Господа служебни министри, госпожи и господа народни представители! Предвид напредващото време ще бъда изключително кратък, за да дам възможност на министър Стоилов да отговори подробно. Господин Министър, въпросите бяха изпратени писмено, предполагам, че не се налага да ги обективирам излишно в съдебната зала... Извинявайте, лапсус, да, за мен все още всичко е съдебна зала, дори и парламентарната зала. Благодаря, господин Атанасов. Обществото трябва да знае дали главният прокурор Иван Стоименов Гешев изобщо може да заеме каквато и да била юридическа длъжност. Благодаря, госпожо Председател.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители. Господин Хаджигенов, надявам се, че тази зала няма да се превърне в конвент (оживление), за да изпълнява всички функции в управлението аз ще се придържам към информацията, с която разполагам. Искам да приветствам представителите на новите парламентарни групи, които виждам, че са представени в значителен състав в самия край на пленарното заседание в парламентарния контрол. Надявам се, че ще ми позволите малко да надхвърля отреденото време за първото ми действие в отговора, като ще го компенсираме вероятно с дупликата, която ще направя. В последователността на зададените от господин Хаджигенов въпроси Ви съобщавам следното: В Министерството на правосъдието е налична информация единствено по отношение на проведения стаж и съответно издържан теоретико-практичен изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Съгласно протокол от 23 февруари 1996 г. на комисията за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност Иван Стоименов Гешев е издържал изпита с оценка „много добър“ и му е издадено удостоверение за юридическа правоспособност със съответния номер от същата година от министъра на правосъдието. Удостоверението е вписано в Регистъра на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, поддържан от Министерството на правосъдието. Срокът на съхранение на документи, отнасящи се до информация за провеждането на изпита за юридическа правоспособност, е три години, срокът за съхранение на протоколите със списъци на положилите изпит стажант-юристи е пет години, така че към днешна дата те не се съхраняват, единствено остава информацията в Регистъра на удостоверенията, който Ви цитирах. По-нататък в поредността на въпросите. С § 5, ал. 1 от „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван през 1991 г., е отменен Указ № 24-15 от 1987 г. за преобразуване на Висшата специална школа „Георги Димитров“ при Министерството на вътрешните работи във Висш институт „Георги Димитров“ при същото министерство. По-нататък съгласно Закона става преобразуването му във Висш институт за подготовка на офицери и за научно-изследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи. В ал. 2 на този § 5 е предвидено, че обучаемите, приети по реда на отменения указ запазват правото си да придобият гражданската специалност „Право“, квалификация „юрист“ или гражданската специалност „Водоснабдяване и канализация“ – квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“. Това е другото гражданско направление, което също е популярно. Следователно Законът е предвидил възможността за заварените случаи, тоест на започналите своето обучение по реда на отменения указ на Държавния съвет със срок на обучение пет години и изучаващи въведените всички всички юридически дисциплини по учебния план на Юридическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ да запазят правото си да придобият гражданска специалност „Право“, квалификация „юрист“. По отношение на въпроса за периода на обучение на господин Гешев. От публикуваната в публичното пространство диплома е видно, че същият е постъпил през 1989 г. и е завършил през 1994 г., той е преминал петгодишния курс на обучение, за който като заварена ситуация е дадена възможност да се ползват правата, които са съществували до този момент. По-нататък в Постановление № 86 на Министерския съвет от 1992 г. се урежда положението на лицата, които вече се обучават четири години, и при какви условия и с какво разрешение те могат да

Както беше посочено, Иван Гешев е курсант във ВИПОНД МВР в периода 1989 – 1994 г. в съответствие с цитирания параграф. След дипломирането – това е следващата важна част от въпроса на господин Хаджигенов и последна, Иван Гешев е могъл да започне работа по трудов договор в Столична следствена служба като помощник следовател съгласно чл. 8а, оттук с № 11-38 от 1991 г. за създаване на единен следствен апарат при Министерството на вътрешните работи. Съществуващата тогава уредба е допускала възможността на лицата, работещи в системата на Националната следствена служба, с разрешение на директора на службата, да могат да преминат едногодишния си стаж като съдебни кандидати, без да прекратят трудовите си правоотношения.

Както знаете вероятно, господин Хаджигенов, има и други документи, отнасящи се до завършеното образование и диплома на господин Иван Гешев, но те вече могат да бъдат поискани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката. Аз използвам възможността да Ви информирам за начина на придобиване на юридическа правоспособност и за правната уредба в този преходен период – как се съвместява специализираното образование в Института на МВР с придобиването на гражданска специалност в областта на правото, включително приравнена към днешната магистърска степен. И най-накрая, тези въпроси мисля, че получават своето изясняване, но по-големите въпроси се отнасят до дейността на прокуратурата и нейното ръководство и мисля, че там трябва да се съсредоточи вниманието. проблемите с квалификацията на юристите в общ план могат да се обсъждат, включително и нормативната уредба на юридическото образование в България, но смятам, че по-големите въпроси са от друго естество и това е основната задача на парламента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов, за изчерпателния отговор. С този въпрос приключихме с изслушването на служебния министър на правосъдието господин Янаки Стоилов. Постъпил е въпрос към господин Велислав Минеков – служебен министър на културата. Въпросът е от народния представител Любомир Каримански относно Правилник за приложение на Закона за филмовата индустрия. Господин Каримански, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Ще гледам да бъда кратък и се надявам, че моят въпрос, макар и последен за днешното заседание, няма да бъде последен по важност. Измененията в Закона за филмовата индустрия бяха внесени на 27 ноември 2020 г. в 44-тото народно събрание, заобикаляйки Закона за държавния бюджет и с нарушена процедура за обществено обсъждане. Ден по-рано Народното събрание прие заложена рамка за финансиране на българското кино в размер на 16 млн. лв. за проектно финансиране в държавния бюджет на Предложените промени в Закона за филмовата индустрия предвиждат увеличаване на финансирането на филмовата индустрия с 25 млн. лв., които не са разписани в Програма 4 – „Филмово изкуство“ в програмния бюджет на Министерството на културата за 2021 г. Със схема за въвеждане на финансови стимули в размер на 15 милиона се подкрепя основно една американска компания, която повече от 10 години лобира за въвеждането на този инструмент. Всички знаем коя е тази компания. В приетите промени в Закона за филмовата индустрия липсва каквато и да било икономическа, финансова аргументация, липсва споменатият неколкократно от мен анализ разходи-ползи за нуждата от въвеждането на финансови стимули. Според промените в Закона за филмовата индустрия, които бяха приети на 2 март 2021 г., имаме няколко неща, които са изключително важни, едно от тях е, че цялата филмова гилдия в България протестира по приемането на този закон и иска в в хода на общественото обсъждане да нанесе достатъчно много промени именно в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Във връзка с това аз имам следните въпроси: Първо, кое налага толкова скоростно приемане на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия от служебното правителство въпреки множеството проблемни текстове, които има, и откровено лобистки намерения

Как ще бъде гарантирано изпълнението на допълнителните 25 млн. лв. за 2020 г. в Програма 4 – „Филмово изкуство“, на Министерството на културата? Как ще бъде гарантирано целесъобразното ефективно и ефикасно разходване на публичните финанси за финансови стимули и последващ контрол, особено когато се касае до една единствена американска компания, за която се лобира? Какъв е икономическият анализ разходи – ползи, от въвеждането на финансови стимули за чуждестранни продукции в България при наличието на данъчна ставка за Данък общ доход и корпоративен данък от 10%? Моля да ми бъдат предоставени конкретни числа на мен и на народните представители и изчисления за поне тригодишен период, за да видим какъв е ефектът от тези

поредните изменения в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, качени на 23 юли 2020 г.? Все още не сме 23 август. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Каримански. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Каримански, във връзка с поставените от Вас въпроси, моля да имате предвид следното: съгласно § 40, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия Правилникът за прилагане на закона трябва да бъде приведен в съответствие и приет в 3-месечен срок от влизане в сила на Закона. Законът е обнародван на 2 март 2021 г. и е влязъл в сила три дни след обнародването на 6 март. Видно е, че срокът за приемането на Правилника за прилагане на закона е изтекъл на 6 юни, поради което не може да се твърди, че е бил скоростно приет от служебното правителство. Правилникът е приет от Министерския съвет на 28 юли, въпреки че едномесечният срок за обществено обсъждане изтече още на 28 май. В тази връзка искам да кажа, че незабавно, след като встъпих в длъжност, се срещнах с представителите на филмовата общност, за да се изясни ситуацията преди да внеса в Министерския съвет Проекта на правилника. След многократно проведените от мен разговори стана ясно, че от началото на годината дейността на Националния филмов център е блокирана и на практика не могат да се финансират филмови проекти. Причината е, че предишната администрация е пропуснала да изпрати нотификация до Европейската комисия за удължаване след 31 декември 2020 г. на прилагането на схемите за държавна помощ на българското филмопроизводство по стария закон. В кризисната ситуация, която заварих, единственият начин да се възобнови дейността на Филмовия център беше да се приеме Правилника и да се предотврати поредна нулева година за киното. Тук трябва да допълня, че преди приемането от Министерския съвет, Проектът за изменение на правилника премина обществено обсъждане и всички съгласувателни процедури с ресорните министерства, в това число и с Министерството на финансите, и бяха направени съответните корекции. Да не забравим обаче, че лобистките постановки в Закона, за които твърдите, не могат да бъдат коригирани с Правилника. Съгласно информацията, предоставена от Министерството на финансите за допълнителните 25 млн. лв. за осигуряване на финансирането за 2021 г., са предвидени в държавния бюджет и ще бъдат отпуснати на Министерството на културата след влизането в сила на Правилника за прилагането на закона. Контролът върху начина на отпускане на средствата трябва да се упражнява, на първо място, от Националния филмов център като орган, в чиято функция е възложено финансирането по ЗФИ. Този контрол трябва да бъде не само последващ, но и превантивен, и текущ контрол, с каквато цел са създадени комисиите към него, в това число и Финансовата комисия. Относно въпроса за икономическия анализ разходи – ползи, следвало е да бъде отговорено в Четиридесет и четвъртото народно събрание при приемането на промените в ЗФИ, с които е въведена схемата за финансовите стимули. Какви са били съображенията на народните представители от по-предишния парламент с почти пълно единодушие да приемат тези промени не бих могъл да отговоря. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия е публикуван на сайта на Министерството на културата за провеждане на обществено обсъждане на 28 април 2021 г. Постъпилите множество предложения и запитвания в периода на обществено обсъждане и след тази дата бяха разгледани в периода май – юни 2021 г., като на 14 юни 2021 г. стартира процедура по реда на чл. 27 от Закона за държавните помощи за съгласуване на Проекта на постановление с министъра на финансите и процедура по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за съгласуване с останалите министерства. Съгласувателните процедури приключиха на 23 юли 2021 г., като съответно беше предоставена одобрена финансова обосновка и положително становище от министъра на финансите. На същата дата Проектът беше внесен за разглеждане в Министерския съвет. Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за филмовата индустрия е приет от Министерския съвет на 28 юли 2021 г. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Минеков. Господин Каримански, за реплика. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, на мен все ми се ще редът за съгласуване: първо да бъде съгласуван този проект с Министерството на финансите така, както е записано. И ако той е бил съгласуван с Министерството на финансите на 23 юли 2021 г., как така е изтекъл другият срок за съгласуване, което трябва да бъде обществено допитване до всички заинтересовани страни? Това не разбирам как е станало?! Или първо имаме съгласуване от страна на Министерството на финансите и след това се представя на обществеността съгласно това съгласуване от страна на Министерството на финансите, първо Вие сте направили допитването до всички заинтересовани страни и тогава сте го съгласували с Министерството на финансите? Това поне за мен не стана ясно. И другото, което искам да попитам: как, когато не е приет Правилникът за учредяване на дейността на Вие възлагате на този Национален филмов център да координира и да контролира прилагането на Правилника за филмовата индустрия?

Господин Каримански, погледнете сега колко са хората, които се интересуват от Вашия въпрос, от съдбата на българското кино. Слава богу, дадохме зелена светлина. Вашите колеги от ГЕРБ горе-долу питаха същия въпрос. Трябва да се обедините, за да не отговарям на едни или на други през петък. Въпросът е горе-долу същият. Факт е според мен, че този закон не е съвършен. Факт е не само според мен, че този правилник не е съвършен, но имаме пътека. Могат да тръгнат по тази пътека, по нея има препятствия. Ще има достатъчно време да почистят препятствията и ще превърнат пътеката в магистрала. В това съм сигурен. Но да спрем точно в този момент, за пореден срок от време – това щеше да е огромна щета върху киното. И това беше пожелано от Вашите колеги от тази страна, които в момента не са тук. Аз такова нещо не можех да разреша. Слава богу, съгласувахме всичко с Министерството на финансите – Законът тръгна. И още нещо. Да Ви кажа честно едва ли някой разбра какво ме попитахте тук в залата, едва ли някой разбра какво Ви отговорих също тук в залата! Нещата са с особена специфика и ако можем двамата заедно да ги свършим, би било чудесно. Само с въпроси, които никой не разбира, няма да стане. Трябва да е съвместно с нашите общи усилия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: